Hér er um sögulegan tímamótasamning að ræða og samningurinn er fyrsti fríverslunarsamningurinn sem Indland undirritar við Evrópuríki. Asía er í stöðugum efnahagslegum vexti. Indland mun þar vaxa hraðast á komandi árum og í því felast mikil tækifæri sem við erum nú orðin þátttakendur í. Samningaviðræður Íslands og EFTA um fríverslunarsamninginn hafa staðið í 17 ár og hafa 20 lotur samningaviðræðna átt sér stað viðskipti EFTA-ríkjanna og Indlands námu um 5,5 milljörðum evra á síðasta ári eða um 825 milljörðum íslenskra króna. Samningurinn kveður á um afnám tolla og annarra viðskiptahindrana. Til framtíðar getur Indland orðið einn af mikilvægari mörkuðum okkar fyrir útflutningsvörur. Samningurinn bætir markaðskjör á öllum helstu útflutningsvörum Íslands til Indlands og frá gildistöku hans munu sjávarafurðir og helstu iðnaðarvörur sem Ísland flytur út ýmist njóta fulls tollfrelsis eða umtalsverðrar tollalækkunar. Þrátt fyrir miklar takmarkanir á innflutningi á landbúnaðarvörum til Indlands tryggir samningurinn Íslandi tollfríðindi fyrir lambakjöt, vörur úr sjávarþara, drykkjarvatn og óáfenga drykki svo að eitthvað sé nefnt. Skuldbindingar sem Ísland tekur á sig varðandi markaðsaðgang fyrir landbúnaðarvörur eru sambærilegar við fyrri fríverslunarsamninga Íslands á vettvangi EFTA og þar er að stærstum hluta um að ræða landbúnaðarvörur sem ekki eru framleiddar á Íslandi. Herra forseti. Ég óska okkur öllum til hamingju með þennan tímamótasamning. Ég vil nota hér tækifærið til að þakka íslensku samninganefndinni fyrir þeirra mikilvægu störf og öllum þeim sem hafa komið að þessu máli síðastliðin 17 ár.

rasisti, fasisti og fleira sem er ekki einu sinni hafandi eftir, bara fyrir það eitt að benda á þetta. Og hvað segir það okkur þá um þá umræðu sem er í gangi í þjóðfélaginu í dag?

verið svo skelfilegt að það sé ekki hafandi eftir; að það þurfi að faðma þetta fólk, að það sé eitthvað meira en lítið að þegar fólki líður svo illa að það þurfi að hrauna yfir náungann með alveg fáránlegum ásökunum. Barnamorðingi, fasisti, rasisti — það erum við ekki. En við erum með fólk sem býr í iðnaðarhúsnæði, hjólhýsum og heilsuspillandi húsnæði og því ber að mótmæla. En þegar gengið er að einhverjum ráðamanni og skvett á hann dufti, hvort sem það er glimmer eða annað, veit viðkomandi ekki hverju verið er að skvetta á hann. Það er ofbeldi. Að brjóta rúður í húsi er ofbeldi. Að reyna að skemma í nafni mótmæla er ofbeldi og það eigum við ekki að líða. Við erum frjáls til að mótmæla en gerum það friðsamlega.

þingmönnum verið tíðrætt um það hvernig á að fjármagna aðkomu ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum breiðfylkingar og Samtaka atvinnulífsins, tímamótakjarasamningum. Það hefur verið nefnt af alls konar sérfræðingum, hagfræðingum og fulltrúum hvaðanæva að að það sé bara þrennt í stöðunni; þ.e. annaðhvort að hækka skatta, draga úr framleiðni eða þenslu eða jafnvel taka erlend lán. Engum einasta einstaklingi hefur dottið í hug það augljósa; það sem Flokkur fólksins hefur hér sex sinnum mælt fyrir þingsályktunartillögu um þar sem við förum fram á það að lífeyrissjóðir fái ekki lengur undanþágu frá staðgreiðslu skatta. Bara það að afnema undanþágureglu lífeyrissjóðanna um staðgreiðslu skatta við innborgun í sjóðina gæfi ríkissjóði hátt í 70 milljarða kr. á ári. Það er enginn með okkur á svona tillögu, ekki nokkur einasti aðili vegna þess að svarið sem kemur er: Ætlið þið virkilega að fara að taka jafnvel 34% í staðgreiðslu við innborgun þegar einstaklingurinn gæti verið að ávaxta þetta alla sína starfsævi? Ég segi á móti: Fussum svei. Ég veit ekki betur en að þeir sem hafa í sveita síns andlitis stritað á meðallaunum og lægstu launum alla sína starfsævi fái í rauninni baun í bala. Og það litla sem kemur frá lífeyrissjóðunum í greiðslu í fyllingu tímans er skert frá almannatryggingum. Viðkomandi er í rauninni nánast undir lágmarkslaunum eftir alla sína starfsævi ef hann hefur ekki verið svo heppinn að komast á spenann hjá hinu opinbera og fengið að maka krókinn þar í enn þá betri og virðulegri lífeyrissjóði heldur en hinn almenni launþegi í landinu. Þannig að Þannig að ég segi: Það er löngu, löngu tímabært að afnema þessa sérreglu sem er utan um lífeyrissjóðina og gefa okkur kost á því að koma þessum tæplega 70 milljörðum kr. í okkar sameiginlegu sjóði á hverju einasta, einasta ári.

Þú hefur tryggingastarfsemina, þú hefur bankastarfsemina. Það er alls staðar renta í þessu hagkerfi sem fólk fær. Það er jákvætt þegar renta verður til eins og þegar Apple býr til síma, þá verður til renta af því að þeir eru með besta símann. En það er ekki jákvætt að það sé til renta vegna þess að það er engin samkeppni vegna þess að þú ert í svo lokuðu hagkerfi að enginn vill vera hérna og þú ert með gjaldmiðil sem er svona sveiflukenndur.“ Þetta eru stór orð frá manni sem þekkir íslenskt hagkerfi út og inn. Það er ekki hægt að lesa neitt annað út úr orðum hans en að íslenska krónan sé í raun ónothæf fyrir aðra en þá sem eiga fyrirtæki sem þrífast vel í skjóli fákeppni. Fyrirtækin sem þrífast í slíku skjóli eru nokkur og samráð þeirra hefur kostað íslenskan almenning tugi milljarða í formi hærra vöruverðs en ekki síður vegna aukinnar verðbólgu sem stóraukið hefur greiðslubyrði íslenskra heimila. Það sást bersýnilega í samráði skipafélaganna. Það skiptir heldur ekki miklu máli við hvaða tryggingafélag þú átt viðskipti við né heldur í hvaða banka þú leggur inn í launin þín. Kjörin eru alltaf sambærileg. Hvaða erlenda tryggingafélag eða banki ætti að vilja hefja hér starfsemi þegar gjaldmiðillinn sveiflast eins og strá í vindi og fyrirsjáanleikinn er enginn? Hvaða langtímafjárfestir ætti að vilja koma hingað í skugga áhættu, bæði af gengissveiflum og gjaldeyrishöftum? Hver er kostnaðurinn við krónuna þegar þú tekur með í reikninginn að hún er samkeppnishindrun sem ýtir burt erlendri fjárfestingu og verndar fákeppni? Hæstv. forseti. Ræðum um tekjutap kvenna vegna barneigna. Hér á landi er staðan enn sú að konur taka meiri hluta fæðingarorlofsins og eru mun líklegri til að lengja það eða fara í hlutastarf að því loknu í þeim tilgangi að brúa svokallað umönnunarbil. Hvort tveggja leiðir til langvarandi og tilfinnanlegs tekjutaps fyrir konur á vinnumarkaði. Mér finnst alltaf jafn athyglisvert að heyra fólk útskýra afstöðu sína til töku fæðingarorlofs með tilliti til kynja. Fyrir karla er ákvörðunin oftast nær efnahagsleg. Ég meina, hvaða strákur getur lifað af 600.000 kr. á mánuði fyrir skatta? Þetta er mjög einföld efnahagsleg ákvörðun, ekki satt? Minna ber á sömu viðbrögðum þegar konur eiga í hlut. Það er eins og þá sé þegjandi samkomulag um það í hinni heimsfrægu jafnréttisparadís að tekjutap kvenna vegna fæðingarorlofstöku sé náttúrulögmál, a.m.k. ekkert sem þurfi að gera veður út af, enda geta kerlingar lifað af því sem þeim er rétt. Afstaðan endurspeglar rótfastar hugmyndir um stöðu kvenna í samfélaginu, á vinnumarkaði og á heimilinu. Hún endurspeglar líka blákaldar staðreyndir um muninn á tekjum kvenna og karla á Íslandi. Atvinnutekjur kvenna eru 21% lægri en karla. Það er óhagganleg staðreynd og af því verða alls kyns afleiddar og afleitar afleiðingar. Tekjufórn kvenna á vinnumarkaði vegna fæðingarorlofstöku er langt frá því að vera sjálfsögð. Hún leiðir til lægri ævitekna, verri kjara og verri réttinda á vinnumarkaði og að lokum til lægri eftirlauna þegar kemur að því að setjast í helgan stein, eins og það er kallað. þessu leyti eru konur enn til færri fiska metnar en karlar í íslensku samfélagi og á íslenskum vinnumarkaði og það er löngu orðið tímabært að fæðingarorlofi sé jafnt skipt á milli foreldra.

Í fjölmiðlum berast nú fréttir af því að Útlendingastofnun hafi ákveðið að umsóknir þeirra Palestínumanna sem hafa óskað eftir fjölskyldusameiningu njóti ekki lengur forgangs hjá stjórnvaldinu líkt og þær hafa gert frá því í október þegar styrjöldin braust út á Gaza. Þetta eru undarleg skilaboð til þeirra sem enn þá bíða meðferðar fyrir hönd sinna aðstandenda. Við fylgdumst með endurfundum í kjölfar komu rúmlega 70 einstaklinga sem hafa bókstaflega verið heimtir úr helju fyrir botni Miðjarðarhafs fyrir helgi, að ógleymdum þeim einstaklingum sem hafa verið sóttir af hálfu hugrakkra íslenskra kvenna sem farið hafa á eigin vegum í þá svaðilför og kunnum við þeim óendanlegar þakkir fyrir. Forseti. Það er ekki til hættulegri staður á byggðu bóli en á Gaza-strandlengjunni. Það er ekki til hættulegri staður. Allir sem þar eru staddir eiga á hættu að verða fyrir alvarlegum skaða af völdum árása í vopnuðum átökum þar sem er ekki á nokkurn hátt greint á milli hernaðarlegra og borgaralegra skotmarka. Mér gefst ekki tími til að fara yfir þær ógnir sem stafa af útbreiðslu lífshættulegra sjúkdóma og hungursneyðarinnar sem hefur brotist út og er viðhaldið markvisst af hálfu Ísraelsríkis. Forsætisráðherra Ísraels, Benjamin Netanyahu, hefur ítrekað gefið út að árásir þeirra muni áfram standa yfir í fleiri vikur ef ef ekki mánuði til viðbótar þangað til þeir hafa náð takmarki sínu sem er gersamlega óljóst. Þær fjölskyldusameiningar — og þetta er mikilvægt — sem eiga sér stað frá Palestínu til aðstandenda á Íslandi eru skólabókardæmi um það hvernig verndarkerfið okkar á að virka í raun. Hérna er sannarlega um að ræða hóp fólks sem þarf á Íslandi að halda umfram önnur ríki og við sem þjóð erum betur í stakk búin til að hjálpa þeim en önnur ríki því hér eru tengslin. (Forseti

Herra forseti. Ég vil fylgja aðeins eftir ágætri umræðu sem var hér í þingsal í gær um fíknivandann. Eins og stundum er þá kemur í ljós ákveðinn samhljómur á milli okkar þingmanna, alveg óháð því hvar við stöndum í hinu pólitíska litrófi. Það er mikill vilji í þessum sal til að gera betur í þjónustunni við þennan viðkvæma hóp. Hins vegar er það oft þannig að þegar við förum síðan niður í einstaka aðgerðir þá fer svolítið að bera á því að við séum ekki alveg sammála um hvað á að gera. Við getum nefnt þegar við förum að tala um áfengi í verslunum, netverslun með áfengi, afglæpavæðingu eða jafnvel lögleiðingu hver áhrifin af þessu eru á samfélagið og allt það, þá dragast kannski upp átakalínur þar sem við erum ekki öll sammála. En það kom hins vegar glögglega fram í gær að við erum þó sammála um að við þurfum að gera betur í því að þjónusta það fólk sem er veikt af þessum alvarlega sjúkdómi. Mig langar svolítið að nefna í þessu samhengi að alveg sama þótt við komumst að bestu lausn allra lausna í þeim álitaefnum sem ég var að nefna hér áðan með áfengi í verslunum, afglæpavæðingu, lögleiðingu eða hvað það er, þá mun staðan alltaf verða sú — það er bara staðreynd — að þarna úti verður ótrúlegur fjöldi fólks sem þjáist áfram af þessum sjúkdómi. sjúkdómi. Við megum því aldrei í umræðunni um öll þessi atriði gleyma því að í raun og veru snýst grundvallarspurningin um rétt fólks til þess að fá þjónustu heilbrigðiskerfisins þegar það er hvað veikast. Það er líka spurningin um að börn eigi rétt á því að foreldrar þeirra fái þjónustu til að þau alist upp í eðlilegu umhverfi. Ég er að leggja fram þingmál um að við veitum 100 millj. kr. beint

að bjóða einmitt upp á það sem er algjört grundvallaratriði; heilbrigðisþjónustu fyrir veikt fólk þegar það þarf á henni að halda. Virðulegi forseti. Mig langar að nefna hér þá staðreynd að Ísland er háskattaland. Ég held að almenningur á Íslandi sé meðvitaður um það að hér er verðbólga tíðara vandamál en þyrfti að vera, að við greiðum hærri vexti en þyrfti að vera. Við höfum núna í samhengi við heimsfaraldurinn verið með lengri verðbólgukafla en aðrar þjóðir, við förum hærra upp í vöxtum og þetta veit fólk. Færri vita og færri tala um að við greiðum háa skatta í alþjóðlegum samanburði. Íslenskur almenningur greiðir háa skatta í alþjóðlegum samanburði. Önnur hver króna sem hagkerfið skapar fer í skatta og lífeyrisgreiðslur.

Mér finnst skipta máli að við tölum um það hér inni í þessum sal að það er ástæða til að beina því til stjórnvalda að sýna hófsemi í skattlagningu á almenning. Auðvitað er það þannig að við viljum fá þjónustu og við viljum greiða fyrir þjónustuna en í því samhengi skiptir líka máli að nefna, af því við erum að tala um það núna hvað það er mikill ávinningur í því að lækka vexti og ná niður verðbólgu, að íslenska ríkið er á sama stað og almenningur með það að það er að sprengja sig á vaxtakostnaði. Þess vegna eigum við að reyna að koma í veg fyrir dýrar lántökur ríkisins því þær skilja okkur eftir í þeirri stöðu að almenningur er að greiða háa skatta án þess þó að fá þjónustuna fyrir, þess þó að við séum með heilbrigðisþjónustu án biðlista, án þess þó að við séum að fjárfesta af krafti í samgöngum, án þess þó að við fjárfestum í löggæslu. (Forseti hringir.) Háu skattarnir skila ekki þjónustu vegna þess að íslenska ríkið er að sprengja sig á vaxtakostnaði.

Þetta er ekki aðeins einstaklingsbundið mál heldur vandamál sem hefur djúpstæð áhrif á fjölskyldur, samfélög og þjóðfélagið í heild sinni. Stefna Pírata í þessu efni byggist á grundvallarþáttum eins og persónufrelsi, upplýsingarétti og verndun þeirra sem eru viðkvæmir fyrir spilafíkn. Spilafíknin getur haft alvarlegar afleiðingar, ekki aðeins fyrir einstaklinginn heldur einnig fyrir nánasta umhverfi hans. Það er því mikilvægt að samfélagið taki á þessu máli með skilningi, samkennd og virkum úrræðum. Það snýst ekki aðeins um að meðhöndla fíknina sjálfa heldur einnig að takast á við rót vandans sem getur verið fjölþætt og flókin. Píratar leggja áherslu á að heilbrigðiskerfið og félagslega kerfið okkar sé undir það búið að veita sérhæfða og aðgengilega meðferð fyrir þá sem glíma við spilafíkn. jafnframt er mikilvægt að fræðsla og forvarnastarf séu efld til að draga úr líkum á því að fólk þrói með sér spilafíkn. Samfélagið þarf að styðja við einstaklinga og fjölskyldur þeirra sem eiga í vanda vegna spilafíknar. Þetta þýðir að við þurfum að skapa umhverfi þar sem það er mikilvægt að leita sér hjálpar án fordóma. Píratar trúa á mikilvægi þess að veita einstaklingum tól og stuðning til að takast á við þessa áskorun, hvort sem það er í gegnum heilbrigðiskerfið, menntakerfið eða samfélagið í heild. Að lokum. Við sem þjóðkjörnir fulltrúar berum ábyrgð á að tryggja að stefnumótun okkar og úrræði í spilafíknarmálum séu í samræmi við gildi um réttlæti, jafnrétti og mannúð.

Margt fróðlegt kom þar fram. Það hefur líka komið í ljós í því samhengi að engar rannsóknir hafa farið fram á því hvaða áhrif slíkar byggingar, sem fyrirhugað er að byggja einhverja 300 m frá flugbrautarendanum, gætu haft á flugöryggi og rekstraröryggi flugvallarins.

Í júní 2022 samþykktum við hér í þinginu ný loftferðalög, sem eru mikill lagabálkur. Í nýjum loftferðalögum voru klár ákvæði og nokkrar greinar sem tengdust því hvernig hægt væri að verja með skilmerkilegum hætti flugvelli landsins. Ég held að það sé öllum ljóst að hér er um gríðarlega mikilvægan innvið að ræða, þjóðhagslegan innvið. Er ekki rétt að nýta líka það sem stendur í loftferðalögum í þessu máli?

að það er mikilvægt fyrir þjóðina að hafa góða yfirsýn yfir þessi mál og við erum komin í miklar ógöngur þar sem við stöndum með þessi mál í dag.

Mikilvægt er að við aukum skimun fyrir spilafíkn en spilafíkn gleymist oft. Fíknin hefur ekki einungis neikvæð áhrif á einstaklinginn heldur einnig á fjölskyldu einstaklingsins. Forvarnir fyrir fjárhættuspil eru af mjög skornum skammti en mikilvægt er að ná til ungs fólks. Flestir sem eiga við spilafíkn að stríða spila í spilakössum sem er það spil sem hefur hvað mest forspárgildi um hvort einstaklingur sé með spilavanda en hér á landi eru um 900 spilakassar. Það er mikilvægt að takmarka þann skaða sem fólk sem spilar í spilakössum verður fyrir. Það er mjög mikilvægt að taka upp það sem heitir spilakort eða rafræn skráning svo að fólk geti sett sér mörk en einnig er mikilvægt að þeir sem reka spilakassa setji líka mörk á hversu miklu er hægt að eyða hverju sinni. Með spilakorti getur fólk sett sér mörk tengd tíma og upphæðum, fólk getur lokað á sig og fleira. Það sem er mikilvægast í þessu samhengi er að þetta er skaðaminnkandi. Þetta hefur verið gert á Norðurlöndunum við góðan árangur sem er sá að fólk eyðir minni pening en áður í spilakassa. Það þarf að leggja mikið púður í þetta og útfæra þetta vel þar sem þetta er mjög mikilvægt fyrir heilsu og velferð þeirra sem eiga við spilafíkn. Reynsla af spilakortum erlendis sýnir að fólk vanmetur oft hversu miklu það tapar og ofmetur hversu mikið það vinnur. Það er mikilvægt að setja upp regluverk sem felur í sér að það er takmarkað hversu miklum peningum er hægt að tapa í peningaspilum. Það er mikilvægt að spilakortin verði að raunveruleika hér á landi svo að við getum aðstoðað þann hóp sem glímir við spilafíkn alla daga. Það er skaðaminnkandi og nauðsynlegt svar við spilafíkn.

Flokkur fólksins hefur lagt fram frumvarp um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, um samræmda vigtun sjávarafla. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar til að tryggja að vigtun sjávarafla verði framkvæmd af óháðum aðilum á sem nákvæmastan hátt. Lagt er til að heimild Fiskistofu til að veita leyfi til endurvigtunar og heimavigtunar verði felld brott og allar nauðsynlegar undanþágur frá meginreglunni um að allur afli skuli veginn á hafnarvog í löndunarhöfn þegar við löndun. Þetta eru grundvallaratriði sem þarf að ræða þegar kemur að lögum um sjávarútveg. Lagt er til í frumvarpinu að myndavélaeftirlit verði með vigtun afla en ör tækniþróun hefur verið undanfarin ár sem leiðir til þess að hægt er að stunda þannig eftirlit án mikillar fyrirhafnar. Það skiptir gríðarlega miklu máli að rétt sé staðið að vigtun sjávarafla. Vigtun sjávarafla skiptir sköpum þegar tryggja á að skipverjar fái sanngjarnt kaup og að réttar upplýsingar um veiðar skili sér til stjórnvalda sem sinna rannsóknum og eftirliti með fiskstofnum þjóðarinnar. Í dag eru 84 aðilar með svokallað endurvigtunarleyfi. 17 aðilar fá leyfi til heimavigtunar. Ein algengasta aðferð við undanskot afla er þegar íshlutfall er skráð hærra en það er í raun. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um eftirlit Fiskistofu kom m.a. fram að dæmi væru um að verulegt misræmi væri milli íshlutfalls í afla þegar eftirlitsmenn Fiskistofu hefðu sinnt eftirliti með hlutfalli íss og borið saman við vegið meðalhlutfall.

vegna á hafnarvog að ráða þegar kemur að vigtun sjávarafla en ekki endurvigtun í heimahúsi. Hún getur vissulega komið til en hún á ekki að hafa áhrif á það aflamagn sem kemur að landi hverju sinni.

Herra forseti. Við ræðum hér á eftir í sérstakri umræðu um þau tækifæri sem kunna að felast í rafeldsneytisframleiðslu. Það er gott að hér og hvar landið um kring sjái menn tækifæri til að orka verði til ráðstöfunar til slíkra verkefna. Á öðrum svæðum er staðan þó ólík. Á Vestfjörðum t.d. er staðan þannig að Orkubú Vestfjarða áætlar að brenna 3,4 milljónum lítra af olíu á yfirstandandi ári til að skila af sér rafmagni til húshitunar og annarra verkefna. Vestfirðir hafa um árabil verið í gíslingu þeirra sem helst vilja ekki sjá frekari orkuframleiðslu og virðist græn orkuframleiðsla þá vera litin sérstöku hornauga. Ný orkuverkefni innan eða utan rammaáætlunar hafa verið stopp um langt árabil. Verkefni eins og Hvalárvirkjun, sem er í nýtingarflokki rammaáætlunar, kemst ekki áfram vegna mótmæla þeirra sem áður töldu rammaáætlun sanngjarna leið til að leiða mál til lykta. Verkefni eins og möguleg virkjun í Vatnsfirði er stopp vegna þess að enn sem komið er hefur ráðherra orkumála ekki tekið tillit til óska Vestfirðinga um að verndunarskilmálum Vatnsfjarðar sé breytt þannig að virkjun í Vatnsfirði, sem hefur mjög hófleg umhverfisáhrif, komist á rekspöl.

Það er ótækt að landsvæði eins og Vestfirðir sé skilið eftir með þeim hætti sem nú blasir við. Það fæst hvorki að framleiða orku né flytja hana. Á meðan er brennd olía til að tryggja lágmarksafhendingu á rafmagni, og menn telja sig vera í einhvers konar orkuskiptum.

Virðulegi forseti. Á síðasta þingi var lögð fram aðgerðaáætlun gegn hatursorðræðu sem náði því miður ekki fram að ganga en það þýðir ekki að ráðuneytin og sveitarfélögin geti ekki farið í fræðslu fyrir sína starfsmenn um þessi mál. Þess vegna hef ég lagt fram fyrirspurnir til innviðaráðherra um fræðslu hjá sveitarfélögum og til allra ráðherra um fræðslu innan þeirra ráðuneyta. En af hverju er ég að tala um þetta núna? Jú, því að mér fannst umræðan ná nýrri lægð síðustu vikurnar. Ég vil einhvern veginn aldrei vera viðkvæm eða setja sjálfa mig inn í þessa jöfnu en það er víst þannig að minn veruleiki er að vissu leyti annar en ykkar flestra og ég á til að mynda önnur samtöl við barnið mitt en þið flest sem hér inni sitja. Ég bý við forréttindastöðu þegar kemur að mörgu en ég finn sterkt í ýmsum aðstæðum að ég er oft ein eða ein af mjög fáum með annan húðlit. Ísland hefur verið einstaklega einsleitt samfélag en það er sem betur fer að breytast. Það væri svo frábært ef öll sveitarfélög væru með verklag, forvarnir og aðgerðaáætlun þegar upp kemur rasismi í skólum, leikskólum, innan íþróttahreyfingarinnar eða annars staðar í samfélaginu. Það myndi veita öryggi, traust og utanumhald fyrir jaðarsetta hópa. Ég hvet því allar sveitarstjórnir til að taka þessu alvarlega, að setja af stað einhvers konar aðgerðaáætlun sem unnin er með fagfólki, taka af skarið og vera leiðandi. En staðreyndin er sú að þeir sem eru af erlendu bergi brotnir búa við annan veruleika og það þarf að hafa skýrt verklag og viðbragð við rasisma.

þess sem er í umræðunni varðandi börnin okkar þessa dagana er annars vegar íslenskan, sem mörg óttast að sé á undanhaldi, og hins vegar vanlíðan og kvíði. Mögulega helst þetta að einhverju leyti í hendur, að geta tjáð tilfinningar sínar og líðan er undirstaða andlegs heilbrigðis, sjálfstrausts og vellíðunar. Einhver kynnu að segja að íslenskan sé ekkert sérstakt lykilatriði í andlegri vellíðan því börn séu velflest talandi á ensku, en þá ber að benda á að þótt íslensk börn tali mikla ensku og jafnvel sín á milli þá eru þau ekkert endilega góð í henni á þann hátt að þau geti tjáð tilfinningar, hugsað sig í gegnum vandamál eða verið skapandi og fyndin. Öflug menningarsköpun fyrir börn og unglinga er lykilatriði til að styðja hvort tveggja íslenskuna og andlegt heilbrigði því það er margsannað að menning, bæði ástundun og neysla, bætir, hressir og kætir. En það er ekki nóg að efnið sé á íslensku heldur mætti það líka vera í meira mæli úr íslenskum veruleika. Af hverju ættu börn að vilja tala íslensku ef þeim finnst samfélagið þar sem sú tunga er töluð ekkert sérstaklega spennandi? Ef allt sem þau sjá á skjá eða lesa um í bókum gerist annaðhvort í óræðum fantasíuheimi eða í öðrum löndum? Þess vegna er svo mikilvægt að lyfta upp og búa til og styðja leikrit, bækur, bíómyndir, sjónvarps- og útvarpsefni, tölvuleiki og tónlist, alla list og sköpun og afþreyingu fyrir börn sem notar íslensku til að spegla íslenskan veruleika og gagnast ekki síður til að kynna tungumálið og samfélagið fyrir börnum sem koma hingað úr öðrum samfélögum svo þau upplifi líka að íslenskan sé þeirra. Einhverjum finnst þetta viðhorf kannski þjóðrembingslegt en það er það ekki. Til að læra tungumál þarftu að eiga tungumál. Til að meta menningu þarftu að þekkja menningu. Til að skilja eitthvað nýtt þarftu að eiga samanburð við eitthvað annað. Það er mikilvægt að eiga eitthvað sem er þitt, jafnvel þótt það sé til þess eins að hafna því fyrir eitthvað sem þér finnst betra.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir að koma hér til að ræða um rafeldsneytisframleiðslu. Sumum kann að þykja sérstakt að setja þessa umræðu í forgang í ljósi stöðu á raforkumarkaði þessi misserin. En það verður að segjast eins og er að fátt bar hærra í kjördæmaviku okkar þingmanna í Norðausturkjördæmi en raforkuskortur sem sett hefur fyrirtæki í þá stöðu að auka olíunotkun eða draga úr framleiðslu þannig að við verðum af gjaldeyristekjum alla daga. Þrátt fyrir þessa stöðu, sem auðvitað er afleit, vil ég leggja á það áherslu að samhliða því að greiða úr viðfangsefnum dagsins í dag verðum við að horfa til framtíðar og til allra þátta orkuskiptanna. Rafmagn notast ekki beint til orkuskipta á stærri farartækjum, stórum flutningabílum, vinnuvélum, stærri skipum eða í millilandaflugi. Í stað rafmagns á rafgeymum þarf eldsneyti til að knýja þessi farartæki. Þess vegna þarf að tryggja aðgengi að eldsneyti ef full orkuskipti eiga að nást í samgöngumál á Íslandi og til og frá landinu. Ýmsar áskoranir fylgja því að binda orkuna í rafeldsneyti. Þar er t.d. mikilvægt að sem minnst orka tapist í vinnsluferlinu, eldsneyti taki ekki of mikið pláss, sé auðvelt í flutningi og framleiðslan valdi ekki mengun eða óafturkræfum umhverfisáhrifum. Rafeldsneyti getur t.d. verið vetni, ammoníak, metanól eða metan. Íslendingar ættu að hafa alla burði til að framleiða eigið rafeldsneyti úr innlendri endurnýjanlegri orku, spara þannig gjaldeyri og auka orkusjálfstæði enn frekar. Raunar má segja að Íslendingar gætu haft ákveðið forskot inn á þennan markað, en ekkert gerist af sjálfu sér. Þess vegna er mikilvægt að ræða þennan þátt orkuskiptanna hér í þingsal og í umræðunni kalla ég eftir áherslum stjórnvalda varðandi rafeldsneytisframleiðslu á Íslandi, svo sem varðandi þýðingu eða vægi hennar í orkuskiptum, hver áætluð innanlandsþörf er, stefnu um framleiðslu umfram innanlandsþörf og öflun eða framboð orku til framleiðslunnar og mögulega samstarfsaðila og eignarhald. Ég geri mér ljóst að fjöldi álitaefna kunni að vera uppi en það eru einmitt þau sem við þurfum að ræða. Framleiðsla af þessu tagi yrði stórframleiðsla raforku á alþjóðasamkeppnismarkaði og framleiðslan félli því í flokk stórnotenda eins og stóriðja. Þá er ljóst að viðskipta- og tækniumhverfið er býsna flókið. Framleiðsla er eitt og notkun innan lands annað og það er ekkert sem segir að framleiðsla og innleiðing notkunar innan lands haldist í hendur í upphafi, hvorki hvað varðar magn né tegund eldsneytis. Því velti ég fyrir mér hvort fram hafi farið greining á ávinningi af því að framleiða rafeldsneyti á Íslandi og hvaða áskoranir og tækifæri kunni að fylgja slíkri framleiðslu í ljósi sjálfbærni og skuldbindinga Íslands í loftslagsmálum. Hafa stjórnvöld látið greina innanlandsþörfina og hvort innanlandsþörf ein geti staðið undir hagkvæmri framleiðslu? Ef grundvöllur framleiðslunnar kallar á framleiðslu til útflutnings samhliða, hversu mikla endurnýjanlega orku úr íslenskri náttúru erum við sem samfélag tilbúin að nota til framleiðslu eldsneytis til útflutnings? Það liggur fyrir að erlendir fjárfestar sem hafa sérþekkingu á framleiðslu rafeldsneytis telja framleiðslu fýsilega hér á landi og hafa töluverðan áhuga á að fjárfesta, bæði í orkuöflun og innviðum til framleiðslu. Þessir sömu aðilar búa líka yfir mikilvægri þekkingu á framleiðslunni og a.m.k. sumir hafa yfirsýn um framtíðarþörf og uppbyggingu markaða á heimsvísu. Í því ljósi álít ég mikilvægt að við ræðum kosti og galla erlendra fjárfestinga á þessu sviði og hvort og þá hvernig stjórnvöld hvetji til fjárfestinga í rafeldsneytisframleiðslu. Ef rafeldsneytisframleiðsla á að verða að veruleika þarf meiri orku og hefur verið horft til nýtingar vindorkunnar í því sambandi. Nýting vindorku kallar á jöfnunarraforku frá vatnsafli. Það er því ljóst að lög og reglur varðandi virkjun vindsins og sátt um afgjald vegna orkuframleiðslu til nærsamfélaga mun hafa áhrif á áform um framleiðslu rafeldsneytis. vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Er eitthvað í núverandi lagaumgjörð sem stendur í vegi fyrir rafeldsneytisframleiðslu hér á landi og hvaða ákvarðanir þurfa stjórnvöld og löggjafinn að taka til þess að slík framleiðsla gæti hafist?

og hafa komið inn í þingflokka og þing, sem snúa að sameiningu stofnana, því að okkur liggur á.

Við erum sömuleiðis stór þegar kemur að fiskiskipunum og sömuleiðis flutningsskipunum. Við erum að sjá það að íslensk fyrirtæki eru mjög stórhuga þegar kemur að þessu.

Evrópu þegar kemur að því. Sömuleiðis hefur í það minnsta Icelandair miklar hugmyndir um það að nýta sér rafeldsneyti. En okkur vantar orku.

um. Það er afskaplega mikilvægt að þingið vinni þau hratt og vel, sömuleiðis önnur þau frumvörp sem munu koma hér fram sem snúa að því að einfalda og gera hluti skilvirkari þegar kemur að grænni orkuöflun, vegna þess að við höfum gert mjög lítið þegar kemur að grænni orkuöflun í áratugi nú er komið að skuldadögum. Það er nú bara þannig og núna stöndum við frammi fyrir því — vegna þess að það sem við erum að gera er bara nákvæmlega sama og foreldrar okkar og afar og ömmur gerðu í fyrstu og öðrum orkuskiptunum, þ.e. að taka út

Það er bara spurningin. Þeir sem sitja í þessum sal hafa bara mjög mikið um það að segja hvernig þeir vinna því að það er ekki nóg að koma hér upp og segja: Heyrðu, við viljum ná árangri í loftslagsmálum. Við viljum ná árangri í orkuskiptum, vegna þess að það er ekki hægt nema þau frumvörp sem hér eru fyrir þinginu séu samþykkt. Auðvitað er gott að sjá breytingu á viðhorfi,

Ég fagna sinnaskiptum Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Flokks fólksins í þessum málum. Það er vel. En það þarf meira til. Við erum auðvitað með gríðarlega mikil tækifæri

og áhættusamt og við vitum ekki hvernig það þróast og ég vara við öllum hugmyndum um að menn noti peninga skattgreiðendanna í slíkt. Við erum með opinber fyrirtæki sem

hvernig og í hvað fer það? Framleiðsla rafeldsneytis er orkufrekur iðnaður og við þurfum að meðhöndla umfjöllun um það með í bakhöfðinu. Þar er stærðarhagkvæmni lykilatriði. Við þurfum að skoða hvort framleiðsla rafeldsneytis á Íslandi nái stærðarhagkvæmni. Ég tek undir með hæstv. ráðherra að verði rafeldsneyti framleitt á Íslandi þá held ég að sé mjög mikilvægt að það sé nýtt hér á landi. Ég set spurningarmerki við það sem ég hef lesið um framleiðslu þess, að það eigi að nýtast sem útflutningsgrein vegna umframgetunnar í kerfinu. Við erum nú þegar, eins og við öll vitum, með kerfi sem annar ekki flutningi þeirrar getu sem í því er. Markaðir eru óþroskaðir í þessu máli af því að markaðirnir eru ekki alveg búnir að velja hvar þeir ætla að fjárfesta. Það þarf svolítið að hafa það í huga þegar við mótum stefnu og setjum niður okkar áætlun um þessi orkuskipti að flestar tegundir rafeldsneytisframleiðslu eru á óþroskuðum mörkuðum. Þess vegna finnst mér mikilvægt að hér komi fram, eins og kom fram í umsögn frá HS Orku vegna þingsályktunartillögu sem ég trúi að hv. þm. Stefán Vagn Stefánsson hafi lagt fram, ábending til stjórnvalda um að það sé ekki mögulegt að fara í þessa uppbyggingu án ríkisstuðnings

Okkur sem sitjum í umhverfis- og samgöngunefnd eru í fersku minni hinar glaðbeittu viðtökur kollega okkar í Skotlandi þegar við fórum þangað í í fyrra. Þeir komu valhoppandi á móti okkur og buðu okkur hjartanlega velkomna sem hluta af nýju grænu orkuríkjunum. Nýja græna Arabía, sögðu þeir við okkur. Hafandi verið í sveit í Skotlandi sem unglingur verð ég að viðurkenna að mér var nokkuð brugðið yfir því að sjá mína gömlu sveit jafn þakta

því að við nýtum orkuna okkar og gerum úr henni sem mest verðmæti fyrir okkur og aðra sem vilja eiga við okkur viðskipti. En ég vil ekki fórna okkar dýrmætu víðernum sem eru eitt aðalaðdráttarafl okkar Íslendinga sem sem ferðamannaþjóðar. Við þurfum að velja af kostgæfni þá staði sem verða settir í þetta vegna þess að þetta er allt annað en fallegt að mínu viti. Og þar sem við skyldum slysast til að gera þetta þar sem umferð verður myndi ég vilja leitast við að gera það að einhvers konar viðburði í litum og hljóðum þannig að þessir hreyflar myndu verða fallegir og eftirsóknarverðir að

gæta okkar að gera þetta allt rétt. Það er gott að ræða hlutina tímanlega og þegar kemur að rafeldsneyti þá erum við það svo sannarlega vegna þess að hér erum við að tala um framtíðarmúsík. Þetta er orkugjafi sem er svo langt frá því að verða að einhverjum meginstraumi í orkubúskap heimsins á næstu áratugum. Tökum sem dæmi flugvélarnar sem eru stærsti hlutinn í þeim orkuspám sem eru fyrir Ísland. Þróun þeirrar tækni sem þarf til að fljúga flugvélum á rafeldsneyti er afskaplega skammt á veg komin. Þetta er hins vegar umræða sem er vert að taka. Eins og hv. málshefjandi nefndi þá yrði hér um að ræða stórframleiðslu á alþjóðlegum samkeppnismarkaði og þá er kannski rétt að við spyrjum eins og sumir þingmenn hafa gert hér: Myndum við njóta stærðarhagkvæmninnar sem þarf til að standast þá samkeppni? Er þetta lest sem við getum farið á? Er þetta lest sem við eigum að reyna að fara á eða ekki? Bandaríkin og Japan ætla t.d. að verða stórtæk í framleiðslu á rafeldsneyti og þar verður sko beitt ríkisfé. Þar á að styrkja allt í botn. Er það samkeppni sem við nennum að standa í þegar við getum gert eitthvað annað með orkuna okkar og flutt inn rafeldsneyti frá Noregi? Það er ekki eins og það sé það versta í heimi, herra forseti, eins og hæstv. ráðherra vill vera láta.

náttúrulögmál að aukningu ferðamanna sé stýrt af fyrirtækjum úti í bæ en að ríkið hafi ekkert um það að segja þegar markmið í loftslagsmálum standa og falla með því?

Herra forseti. Ég tek undir með þeim sem hafa sagt að þetta sé mikilvæg umræða hér í dag og raunar marglaga, þar sem margir vinklar eru undir sem hvern um sig væri hægt að ræða í ítarlegu máli en er örðugt að gera á tveimur mínútum eins og ræðutíminn er hér. Ég vil því nýta tímann til að koma á framfæri meginsjónarmiði sem ég og við í VG teljum mikilvægt að hafa í huga inn í þessa umræðu. Það er að þegar kemur að orkuskiptum og framleiðslu á rafeldsneyti verði skuldbindingar og ábyrgð Íslands í orkuskiptum og því að ná fram kolefnishlutleysi að vera í forgrunni og allt regluverk verður að tryggja að við getum gert það. Ég skal ekki segja um það á þessari stundu hversu eða hvort og í hve miklu magni framleiðsla á rafeldsneyti sé hagkvæm vegna stærðar en vil taka undir með þeim sem hafa nefnt að það sé mikilvægt, í það minnsta framan af, að það verði notað hér á Íslandi til að ná fram okkar áformum í orkuskiptum. Ég tel að það sé full ástæða til að skoða það hvort umframorka sem er til eða kann að verða til í raforkukerfum framtíðarinnar nýtist kannski í þetta. Það er mörgu ósvarað enn, en fyrsta atriðið er

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þm. Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir þessa umræðu og ég ætla að skipa mér þeim megin umræðunnar að segja að finnst gleðilegt að verið sé að ræða framtíðarmúsík og við ættum að gera meira af því að horfa til lengri tíma. Þegar við ræðum um rafeldsneyti þá erum við kannski fyrst og fremst að horfa á þungaflutninga, skipin og flugið, orkuskipti þar sem hentar illa að rafvæða beint.

allir búnir að átta sig á því að þessi markmið eru óraunhæf. Hér eins og annars staðar í þessu samstarfi þá hefur auðvitað áhrif að ríkisstjórnin gengur ekki í takti, getur ekki gengið í takti, vill ekki ganga í takti. Þetta hefur áhrif.

daga þarf að herða sig. Til þess að við náum árangri þá þarf næga raforku, það þarf regluverk sem virkar. Þar þarf að rýna rammaáætlun og leyfisveitingaferli. Við þurfum skýr markmið, við eigum markmiðin en við þurfum líka áætlanir sem raungera þessi markmið. Ég vona svo sannarlega, virðulegi forseti, að umræðan geti verið önnur en þessi sem ráðherrann er að leggja hér á borð fyrir okkur í dag,

Framleiðsla rafeldsneytis sem vetnis eða annars rafeldsneytis í formi ammoníaks, metanóls eða metans eru græn tækifæri sem bíða þess að verða nýtt. Framleiðsla rafeldsneytis á Íslandi telst ábatavæn og getur orðið mikilvægt framlag í baráttu okkar gegn loftslagshlýnun. Við höfum haft ákveðin markmið í átt að kolefnishlutleysi, markmið sem af ýmsum hafa talist nokkuð háleit, en við ætlum okkur að standast okkar skuldbindingar í loftslagsmálum. Með því að framleiða endurnýjanlega orkugjafa til að fullnægja þörfum innan lands liggja einnig gríðarleg tækifæri í að hefja útflutning á rafeldsneyti. Framleiðsla á rafeldsneyti er kostnaðarsöm aðgerð en þótt framleiðsla á rafeldsneyti og sala sé í dag hlutfallslega lítil þá mun eftirspurn eftir grænu vetni, sem framleitt hefur verið með rafgreiningu vatns og endurnýjanlegri orku, einungis fara vaxandi á komandi árum. Áhugi fjárfesta er mikill. Eitt af tækifærum Íslands við framleiðslu rafeldsneytis er að nýta mögulega árstíðabundna umframorku og hámarka arðsemi. Virðulegur forseti. Getur það til að mynda fléttast inn í áherslur stjórnvalda að stofna hér ríkisfélag um rafeldsneytisframleiðslu? Þótt ég hafi orðið þess áskynja að hæstv. ráðherra sé mér ekki alveg sammála í því

Sjálfbærni í orkuöflun er þjóðaröryggismál, fyrir utan þá þjóðhagslegu hagsmuni sem af því hljótast að framleiða innlenda orkugjafa til notkunar í orkuskiptum Íslendinga.

Eitt af þeim er að framleiða rafeldsneyti en hugtakið rafeldsneyti er yfirheiti eða samnefnari yfir vetni og það sem búið er til úr vetni, sem er þá metan, metanól og síðan ammoníak. Undirstaða þessarar áhugaverðu framleiðslu og nýsköpunar henni tengdri er aðgangur að raforku. Við Íslendingar erum rík þjóð á mörgum sviðum, ekki síst af náttúruauðlindum, og það eru sannarlega forréttindi að geta framleitt sitt eigið rafmagn með umhverfisvænasta hætti sem til er. Það er hægt að framleiða rafeldsneyti hvar sem er á landinu svo framarlega sem næg raforka sé til staðar. Þegar kemur að framleiðslu á metani eða metanóli þarf hins vegar koltvísýring eða CO2 og til að framleiða hreint vetni þarf raforku og vatn. Þegar kemur að loftslagsmálum þá skiptir höfuðmáli að draga úr koltvísýringi eða CO2 og tækifæri felast í því að nota CO2 til framleiðslu á rafeldsneyti.

Sé koltvísýringurinn hins vegar tekinn frá varmavirkjunum við framleiðslu á rafeldsneyti er það ekki flokkuð sem græn orka samkvæmt ETS-kerfi Evrópusambandsins. Hér þurfa stjórnvöld að stíga inn í og gæta hagsmuna okkar og fá þessu breytt. Það er okkur mjög mikilvægt. Það eru mikil tækifæri sem felast í því að geta keyrt skipaflotann og stærri bíla eins og flutningabíla á rafeldsneyti og til að nýta þessi miklu tækifæri sem við höfum verðum við að greiða fyrir orkuskiptum og taka út flöskuhálsa sem standa í vegi fyrir þessari mikilvægu nýsköpun og þróun. Að lokum vil ég segja það, herra forseti, að við þurfum að styðja betur við einkaframtakið í nýsköpun á þessu sviði. Ríkisrekin nýsköpun veldur óvissu og hana skortir drifkraft, hugmyndaauðgi og lausnir sem liggja hins vegar í krafti einstaklinganna.

hve mikið og hversu hratt vitum við auðvitað ekki. Ég held engu að síður að í þessu geti falist mjög spennandi tækifæri fyrir Ísland og nú þegar eru farin af stað mjög spennandi verkefni á þessu sviði. Þar hafa reyndar opinber fyrirtæki verið í fararbroddi, talandi um ríkisrekna nýsköpun. Hún getur bara verið ágæt. Orkuveita Reykjavíkur hefur verið að framleiða vetni í jarðhitagarði ON við Hellisheiðarvirkjun núna í fjögur ár.

nýta útblástur frá kísilmálmverksmiðjunni til framleiðslu á grænu metanóli sem geti þá m.a. nýst fyrir skipaflotann. Þetta

við að opinberir fjármunir séu nýttir til fjárfestinga í rafeldsneytisframleiðslu eins og hér hefur að einhverju leyti verið gert. Það er auðvitað rétt sem hér hefur komið fram að rafeldsneytisframleiðsla er mjög orkufrek en eitt af því sem gerir hana að spennandi kosti er að hún þarf ekki endilega stöðugt afl til þess að vera hagkvæm. Hún getur jafnvel verið hagkvæmari á ódýru og ótryggu afli, sem þýðir þá að hún getur farið mjög vel saman við vindorkunýtingu. Það þýðir líka að hér eru kannski tækifæri til að nýta betur þessa árstíðabundnu umframorku þannig að við getum fengið sem allra mest út úr raforkukerfinu okkar.

bara að ítreka það sem ég hef áður sagt: Göngum að þessu markvisst og vel. Ég sé ekki í sjálfu sér

með fyrirheitum um að þegar hún væri búin að rísa og standa undir sér þá skyldum við fá rafmagnið á kostnaðarverði, ágætt að minna okkur á þetta því að það hefur auðvitað ekki alveg gengið eftir sem skyldi þótt við séum með hagfelldara verð hér en víðast. Við erum með vatnið, við erum með orkuna og við erum með aðstöðu til að gera þetta og við getum gert þetta í stórum stíl, held ég, tiltölulega fljótlega. Flugvélaeldsneyti er aðeins annar pakki þannig að við skulum einbeita okkur bara að bílum og jafnvel skipum. Ammoníak,

og afkomu ríkissjóðs með þeim hætti að við gætum losnað við þann blygðunarblett sem er að hafa 10% landsmanna við fátæktarmörk. Enn og aftur: Það er okkar stærsta skömm og ef rafeldsneyti getur gefið okkur tekjur til að eyða þeim bletti af okkur þá er ég fagnandi þeim áformum. að ég á hér örfáar sekúndur eftir þá ætla ég að nota þær til þess að votta samúð og virðingu aðstandendum Matthíasar Johannessens sem ég tel einhvern allra besta fjölmiðlamann sem við höfum átt og ritstjóra á Íslandi, skáldmæltur, velviljaður menningarmaður. Slíkir mega gjarnan stýra fleiri fjölmiðlum.

til að leiða byltingu í hreinni orkunotkun. Ísland með sitt einstaka umhverfi og aðgang að endurnýjanlegum orkulindum er í lykilstöðu til að vera í forystu á þessu sviði. Engu að síður verðum við að átta okkur á því að þróunin á rafeldsneyti er enn á frumstigi og að framleiðsla þess er orkufrek. Þessi staðreynd vekur upp mikilvægar spurningar um hvernig við nýtum orkulindir okkar. Framleiðsluferli rafeldsneytis krefst mikillar orku, sérstaklega fyrir aðgreiningu vatns sem t.d. er grundvöllur að framleiðslu vetnis, eins af grunnefnum eldsneytisins. Við þurfum því að íhuga vandlega hvort, hvernig og þá hvar við getum aukið orkuframleiðslu okkar án þess að ganga á auðlindir landsins eða valdið óafturkræfum umhverfisskaða. Í ljósi þessarar áskorunar er mikilvægt að við sem þjóð nálgumst þetta tækifæri með ábyrgð og framsýni. Það þýðir að við þurfum að fjárfesta í rannsóknum og þróun til að gera framleiðsluferlið orkuskilvirkara og umhverfisvænna. Við verðum einnig að skoða nýjar leiðir til að auka framleiðslugetu endurnýjanlegrar orku á sjálfbæran hátt. Það er nauðsynlegt að við förum fram með gagnsæi og ábyrgð. Framkvæmd verkefna þarf að fara fram í nánu samstarfi við umhverfissérfræðinga, vísindamenn og almenning til að tryggja að ákvarðanir séu teknar með sjálfbærni og umhverfisvernd að leiðarljósi. Að lokum: Á meðan tækifæri rafeldsneytisframleiðslu á Íslandi eru mikil þarf að stíga varlega til jarðar. Við þurfum að finna jafnvægi milli þess að nýta auðlindir landsins og vernda einstakt umhverfi okkar. Framtíðin kallar á sjálfbæra nýtingu, að við vinnum með náttúrunni en ekki gegn henni.

Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur. Ég vil líka taka undir það sem fram hefur komið hér á undan, að miklar hugmyndir einstakra fyrirtækja eiga ekki endilega að leggja línurnar í því hvert við förum í málum eins og þessu. Þar er ég sammála hv. þm. Andrési Inga Jónssyni, nú hæstv. forseta. En gott og vel, hæstv. ráðherra segir: Það sem þarf er græn orka. Það er rétt en þá langar mig að benda á einn vinkil, annan tveggja sem ég ætla að draga hér upp í mínu máli, það er til að mynda orkunýtingin, þ.e. hvernig nýtist sú framleidda raforka sem fer svo til framleiðslu á rafeldsneyti og notkunar á því? Ég hef heyrt tölur allt niður í 10% nýtingu í þessu samhengi. Þá spyr ég, sem einn vinkill inn í þessa umræðu: Er það skynsamleg nýting á raforkuframleiddri orku? Hér hefur líka verið rætt mikilvægi þess að við stöndum sjálf í þeirri framleiðslu sem við þurfum á að halda og jafnvel til útflutnings. Ég vil þá líka benda á það í því samhengi að stundum er smæðin bara svo mikil að innflutningur er eitthvað sem við þurfum að reiða okkur á. Við framleiðum ekki allt hér sem við neytum eða nýtum eins og við vitum. Svo sagði hv. þm. Jakob Frímann Magnússon: Við skulum ganga skynsamlega um gleðinnar dyr. Þá kem ég að hinum vinklinum sem ég vil benda á. Við höfum nefnilega önnur markmið, aðrar áskoranir, önnur verkefni sem við höfum undirgengist, svo sem mikilvægi verndar líffræðilegrar fjölbreytni eða lífbreytileika, víðernanna eins og hv. þingmaður kom inn á, sem setur okkur ákveðnar skorður í því að við getum ekki orðið við öllum hugmyndum sem fram koma.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svörin og öllum þeim þingmönnum sem tóku þátt í umræðunni. Eins og í allri góðri umræðu var

orðið liður í orkuskiptum á Íslandi en við gætum líka staðið frammi fyrir því að kaupa eldsneyti erlendis frá og við verðum að velta þessum möguleikum fyrir okkur.

Ég velti fyrir mér hvernig orkustefna og eigendastefna Landsvirkjunar hvetja til orkuskipta eða að forgangsraða orku til orkuskipta. Það fjármagn sem sett var í uppbyggingu af þessu tagi

Þó þarf að taka hana áður en framleiðslan hefst þannig að það liggur á að taka þá ákvörðun. Eins þurfum við að ræða álitamálin betur sem varða eignarhaldið.

Ég fagna orðum ráðherra um að hraða afgreiðslu mála sem ætlað er að skapa umgjörð fyrir fólk, fyrirtæki og sveitarfélög til að taka nauðsynlegar ákvarðanir varðandi orkuöflun og framleiðslu rafeldsneytis og hvet til áframhaldandi markvissrar vinnu.

Stærstu fyrirtæki heims eru tilbúin til að koma eða voru tilbúin til að koma hingað til þess að hefja þessa framleiðslu en það vantar hins vegar græna orku. Þau töldu og það telja margir að við eigum græna orku en það er langur vegur frá eins og staðan er í dag, þó að hlutirnir séu að hreyfast í rétta átt,

Virðulegi forseti. Hér erum við að ræða hlut sem er mjög mikilvægur, sem er skýrsla um innleiðingu EES-gerða í landsrétt.

þar sem skoðað yrði sérstaklega hvort svokölluð „gullhúðun“ hefði átt sér stað á málefnasviði ráðuneytisins á tímabilinu 2010–2022 með þeim afleiðingum að skapast hefði meira íþyngjandi regluverk hér á landi ef þörf var á. Hugtakið gullhúðun er notað um það þegar stjórnvöld einstakra ríkja ganga lengra og setja íþyngjandi ákvæði umfram þær lágmarkskröfur sem gerðar eru í EES-gerðum við innleiðingu. Slíkt er heimilt samkvæmt íslenskum lögum og reglum en þó eru gerðar kröfur um að ef slík leið sé valin sé það tilgreint og að rökstuðningur fylgi,

og átta stjórnarfrumvörpum sem innleiddu reglugerðir. Rannsóknin leiddi í ljós að gullhúðun var beitt í 11 stjórnarfrumvörpum þar sem tilskipanir voru innleiddar í landsrétt, eða 41% tilvika.

Eins og við var að búast fundust hins vegar engin dæmi um beitingu gullhúðunar í þeim átta innleiðingarfrumvörpum sem innleiddu reglugerðir. Að því er varðar hrein innleiðingarfrumvörp leiddi rannsóknin í ljós að fram til 2018 var algengt að lögð væru fram frumvörp sem höfðu að geyma bæði innleiðingu á EES-gerðum og önnur ákvæði sem ekki áttu rætur sínar að rekja til EES-samningsins. Þannig var í þeim 24 frumvörpum sem lögð voru fram á tímabilinu 2010–2018 einungis um að ræða hrein innleiðingarfrumvörp í tæpum helmingi þeirra. Þá var í hinum eldri frumvörpum oft erfitt að greina hvort um væri að ræða hreint innleiðingarfrumvarp eður

lögð fram frumvörp sem bæði fólu í sér innleiðingu EES-gerðum og öðrum ákvæðum sem ekki áttu rætur sínar að rekja til EES-samningsins. Sem fyrr segir er ekki óheimilt að gera meiri kröfur í innleiðingarlöggjöf en leiðir af lágmarkskröfum viðkomandi gerðar. Hins vegar, og þetta er lykilatriði, skal það tilgreint sérstaklega og skal rökstuðningurinn fylgja slíkri ákvörðun. Rannsóknin leiðir í ljós að misbrestur er á að framangreindar kröfur séu uppfylltar. Það er mjög alvarlegt. Í um helmingi þeirra innleiðingarfrumvarpa sem skoðuð voru þar sem gullhúðun var beitt er þess getið með skýrum hætti að verið sé að gera meiri kröfur en leiðir af lágmarkskröfum viðkomandi EES- gerðar. Rökstuðningur fyrir því að sú leið er valin er þó iðulega takmarkaður.

en hins vegar var innleiðingin með þeim hætti að það voru ekki 40 km heldur 10 km og ekki 80 cm í þvermál heldur 50 cm án þess að það væri rökstutt eða tilgreint.

þing og þjóð veit ekki af því að sá texti sem menn telja að feli í sér kröfur sem við höfum ákveðið, með því að vera í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, að við þurfum að taka upp — það er bara ekki rétt. Það er verið að ganga lengra.

Vegna þess að það er verið að kenna EES-samningnum um eitthvað sem hefur ekkert að gera með EES-samninginn heldur er eitthvað sem við tókum ákvörðun um sjálf. Það sem er enn þá alvarlegra er að það er verið að gera hluti sem

vill gera meira. Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir tækifærið fyrir að kynna þetta fyrir þinginu og vonast til þess að hér verði góðar umræður um málið, en ekki bara það, ég vonast til þess að þessi skýrsla verði til þess að við bæði breytum verklaginu og förum í það sem við erum að gera í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, að afhúða. Það er lykilatriði.

að bæta í og setja íþyngjandi reglur án þess að þingið og þjóðin viti af því.

það. Þó er alveg rétt að það komi fram að eftir að þessi skýrsla kom finnur maður að hinir ýmsu aðilar eru miklu meira vakandi og koma með allra handa ábendingar sem við

Ég tek undir með hæstv. ráðherra. Við skulum ekki láta nægja að eiga umræðu um þetta, það þarf að gera eitthvað í málinu. Að því slepptu þakka ég honum kærlega fyrir

og var talsverð í tengslum við ágæta skýrslu upp á tæplega 300 blaðsíður sem Björn Bjarnason, Bergþóra Halldórsdóttir og Kristrún Heimisdóttir skrifuðu um EES-samninginn,

Þar er fjallað um ótvíræða kosti sameiginlega markaðarins okkar en líka vikið að því að kröfur um einsleitni geti verið íþyngjandi. vegar er það þannig, eins og sagt er í skýrslunni, að við umræðu á Alþingi og almennt í stjórnsýslunni var lögð áhersla á að við innleiðingu EES-gerða væri ekki gengið lengra heldur en krafist væri. Það geta vissulega verið málefnalegar ástæður til þess að vera með íþyngjandi kröfur í íslenskum rétti

Þessi sífelldi söngur um að hið stífa, freka og óbilgjarna vald að utan setji okkur íþyngjandi reglur þegar sökudólginn er stundum að finna uppi í ráðuneytum

að þingmenn hafi tekið þátt í því meira eða minna í mörg ár að samþykkja eitthvað í þeirri trú að það væri hluti af innleiðingarfrumvörpum sem koma.

bæði einstaklingum og lögaðilum í landinu án þess að einhverjar raunverulegar og góðar skýringar séu gefnar á því. Þetta hefur verið rætt

og við förum svo bara yfir það í hvaða tilfellum við vorum að samþykkja íþyngjandi reglur fyrir einstaklinga og lögaðila sem við teljum í rauninni hafa verið til óþurftar.

og mér finnst að þetta mál sé hluti af ákveðnu andvara- og agaleysi þegar kemur að reglum frá Brussel sem eru leiddar inn í íslenskan rétt. Þetta er náttúrlega mjög óvanaleg leið hjá fullvalda ríki, að við séum að taka upp

að það hafi ekki einu sinni verið farið að þeim reglum sem settar voru, að mér skilst 2018, um að tilgreina og rökstyðja það

er. Það er síðan farið í umfangsmikla rannsókn, tímafreka greiningarvinnu til að átta sig á því hvort verið sé að beita gullhúðun og þá að hvaða leyti.

dæmið um uppgræðslu lands á verndarsvæðum, framkvæmdir sem kunna að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif. Þar er talað um uppgræðslu lands á verndarsvæði. Þessi framkvæmdaflokkur er ekki í tilskipuninni frá 2011.

straumhvörfum í EES-samstarfinu. Ég er þá ekki að tala t.d. um stóru málin en í svona málum sem almennt er litið á sem svona tæknilega löggjöf þá virðist vera að það sé verið að bæta inn í. Þetta er mjög ámælisvert og ég vona að hæstv. ráðherra og við hér á Alþingi tökum þetta til nánari skoðunar.

Það er klárt mál að þetta verður að gera. Það verður að endurskoða og bæta þetta verklag. Svo heldur áfram, með leyfi forseta: „Að því er varðar gullhúðun skiptir höfuðmáli að vekja athygli alþingismanna og hagsmunaaðila á því ef ætlunin er að gera meiri kröfur í innleiðingarlöggjöfinni en leiðir af lágmarkskröfum

Forseti. Við erum að tala um tvo nokkuð ólíka hluti, annars vegar hina svokölluðu gullhúðun sem er það þegar gengið er lengra en krafist er að lágmarki með tiltekinni Evrópugerð, t.d. þegar innleidd eru ákvæði um einhver lágmarksviðmið um vernd tiltekinna réttinda en ríkjum er heimilað að ganga lengra og vernda umrædd réttindi betur en krafist er. tel að þetta geti alveg verið af hinu góða og engin ástæða til þess almennt að stemma sérstakri stigu við því þó að eðlilegt og sjálfsagt sé, eins og kveðið er á um í bæði lögum og reglum nú þegar, að það sé tilgreint sérstaklega hvernig innleiðingu gerðar er háttað og hvort gengið sé lengra en þörf krefur eða ekki. Ég er því ósammála þingsályktunartillögu hv. þm. Diljár Mistar Einarsdóttur og fleiri sem liggur fyrir þinginu en er þó ekki til umræðu akkúrat hér þó að hún sé nátengd, um að við setningu laga um EES-mál verði að jafnaði ekki gengið lengra en lágmarkskröfur viðkomandi EES-gerðar kveða á um. Við eigum að vera stolt af því að vera í fararbroddi við að gera það sem vel er og engin ástæða til að draga úr því. Þó að hér í salnum sé sannarlega fólk sem vill gera sitt besta til að gera Ísland óaðlaðandi í augum umheimsins svo að það fari ekki of mörgum að detta í hug að flytja hingað. Að því sögðu

Í lögunum segir að frumvörp sem innleiða eigi reglur er byggjast á EES-gerðum skuli að meginstefnu ekki fela í sér önnur ákvæði en þau sem leiðir af gerðinni og skal í greinargerð tilgreina hvaða gerðir frumvarpinu er ætlað að innleiða og taka fram ef gengið er lengra en lágmarkskröfur gerða kveða á um. Þetta er sjálfsagt og eðlilegt enda í lögum nú þegar. En þetta er ekki alltaf virt eins og kemur fram í skýrslu hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra og kæmi vafalaust fram í sambærilegum skýrslum annarra ráðherra í þessari ríkisstjórn. Það er nefnilega svo að margir þingmenn líta svo á að þegar EES-mál er komið á það stig að vera komið hér inn í þingsal í formi lagafrumvarps sé fátt sem við getum gert til þess að hafa áhrif á efni þess, hvað þá að taka einhverja heildarafstöðu til þess í formi einhvers annars en samþykktar. Þetta gerir það að verkum að margir þingmenn leyfa þessum málum oft að sitja á hakanum í forgangsröðun sinni á þeim mörgu og umfangsmiklu verkefnum sem liggja á borði hvers okkar. Jafnvel þó að fólk setji sig inn í málin er gríðarmikil vinna fólgin í því að keyra saman tiltekna EES-gerð og þau lagaákvæði sem lögð eru til henni til innleiðingar. Eins og kemur fram í skýrslu hæstv. ráðherra er jafnan þörf á umfangsmikilli og tímafrekri greiningarvinnu til að átta sig á því hvort verið sé að beita gullhúðun og þá að hvaða leyti. Það er nefnilega alls ekki alltaf þannig að um sé að ræða reglugerð sem innleidd er í heild sinni heldur er gildandi lögum gjarnan einfaldlega breytt til þess að uppfylla skilyrði gerðarinnar og þetta á eðli málsins samkvæmt oftar við um innleiðingu tilskipana, og ætla ég ekki að fara í neina sérstaka umfjöllun um muninn þar á hér, enda ekki ástæða til. En þá er auðvelt að leyfa öðrum bitum að fljóta með sem hafa jafnvel ekkert með EES-gerðina að gera. Það er því þannig að þingmenn eru kannski ekki með augun jafn opin í þessum málum og öðrum sem lögð eru fyrir þingið. Ríkisstjórnin er meðvituð um þetta. Það hefur borið á því að ríkisstjórnin reyni að lauma inn í frumvörp um innleiðingu EES-gerða ákvæðum sem eiga þar ekki heima, væntanlega í einhverjum tilvikum í trausti þess að þingmenn setji það ekki ofarlega á sinn verkefnalista að kryfja umrætt lagafrumvarp ofan í kjölinn og leyfi því þess í stað bara að „slæda“, eins og unga fólkið segir. Eina ráðið sem þingið hefur er að óska eftir yfirliti frá ráðuneytunum um það nákvæmlega hvaða ákvæði feli ekki beinlínis í sér innleiðingu á EES-gerð. Þar erum við upp á ráðuneytið komin og verðum bara að treysta því sem þaðan kemur nema við förum í okkar eigin rannsókn sem, eins og fyrr segir, getur krafist mikillar vinnu. Þetta er auðvitað vandamál þar sem ráðuneytin eru alls ekki hlutlaus. Það eru þau sem eru að leggja fram sína pólitísku stefnumörkun í formi laga.

Það er því greinarmunur á þessu tvennu, annars vegar þessari gullhúðun sem gengur út á það að við göngum aðeins lengra en við þurfum í því skyni að gera betur en við þurfum ég held að það sé til góðs og ekki ástæða til að stemma stigu við því í einhverju prinsippi — og hins vegar því að verið sé að lauma ákvæðum með, sem er beinlínis óheimilt samkvæmt lögum. Í skýrslu hæstv. ráðherra segir að ekki sé talin þörf á að breyta reglum um þinglega meðferð EES-mála né heldur lögum um þingsköp Alþingis heldur þurfi frekar að skerpa á framfylgni þeirra. Ég hef einmitt oft velt þessu fyrir mér síðan ég hóf störf hér á þingi: Hvað skal gera þegar ráðherrar einfaldlega fylgja ekki lögum? Það er svolítið snúið mál þegar búið er að koma hlutum þannig fyrir að það er í raun ríkisstjórnin sem gefur Alþingi fyrirmæli en ekki öfugt eins og stjórnskipan okkar gerir ráð fyrir. Þannig vinnur þessi ríkisstjórn að mörgu leyti og sá meiri hluti hér á þingi sem hana styður. Það er því miður eins og þingmenn meiri hlutans hér á Alþingi eigi það til að gleyma því að þau séu þjóðkjörnir fulltrúar á Alþingi Íslendinga en ekki bara skósveinar ríkisstjórnarinnar sem þau klöstruðu saman í upphafi þings. Ég hef haft áhyggjur af því í nokkurn tíma hvernig þessi ríkisstjórn starfar en ekki síður meiri hlutinn sem hana styður hér á þingi því að margt í þeirra vinnubrögðum tel ég hreinlega vera ógn við okkar stjórnskipan. Það er nefnilega svo stjórnarskráin okkar eins og hún er endurspeglar ekki vel stjórnskipunina sem við búum við. Ég heyrði raunar sagt frá aðstoðarkennara í stjórnskipunarrétti við Háskóla Íslands fyrir nokkru, að hann segði nemendum sínum að lesa stjórnarskrána, sem er ekki nema rétt um fjórar til fimm blaðsíður þrátt fyrir tilkomumikinn titil. Að lestri loknum segði hann þeim að gleyma öllu sem þau hefðu lesið því að svona væri þessu alls ekki háttað í reynd. Okkar stjórnskipan byggist mikið á því sem kallað er stjórnskipunarvenja og njóta þær venjur rétthæðar nálægt stjórnarskránni sjálfri. En hvað gerum við ef á bátinn gefur og hér sest í stólana ríkisstjórn í skjóli hundhlýðins meiri hluta á þingi sem fer að hunsa þær venjur í stjórnskipan okkar sem eru stjórnarskránni til fyllingar þar til okkur auðnast sú gæfa að setja okkur stjórnarskrá sem er í fyrsta lagi í takti við þá stjórnskipan sem við búum við, eða teljum okkur búa við, nú þegar? En svo væri auðvitað frábært ef hún væri líka í takt við tímann en það er ekki aðalatriðið hér.

en til þess höfum við dómstóla þegar það gerist gagnvart borgurum landsins. En það hlýtur einnig að teljast alvarlegt þegar farið er á svig við lög gagnvart Alþingi sjálfu því að Alþingi hefur engin úrræði til að leita réttar síns önnur en að víkja frá sem er auðvitað meiri háttar mál og til margra þátta að líta áður en þingið tekur slíka ákvörðun. Þá er til þess að líta að hinn hlýðni meiri hluti hér á þingi virðist telja það sitt hlutverk fyrst og fremst að verja ríkisstjórnina og ráðherra hennar, sama hvað. En það hlutverk þeirra við að verja lýðræðið í landinu, hvað þá þær hugsjónir og markmið sem komu þeim í sæti kjörinna fulltrúa til að byrja með — þetta situr allt á hakanum. Það er auðvitað erfitt að bregðast við þeirri stöðu þegar ráðherrar fylgja einfaldlega ekki lögum og öðrum fyrirmælum Alþingis en sjálfsagt að fara þá leið, sem lagt er til í skýrslunni, að ítreka gildandi lög og fyrirmæli í starfsreglum ríkisstjórnarinnar, þar á meðal samþykktir hennar sjálfrar. Hvað sem því líður, virðulegi forseti, vonast ég til þess að niðurstöður þessarar skýrslu verði til þess að ríkisstjórnin vandi betur til verka við undirbúning lagafrumvarpa sem lögð eru fyrir þingið í þessu sem öðru.

Virðulegi forseti. Á næsta ári er 30 ára afmæli EES-samningsins. Mikið hefur breyst frá gildistöku hans hér á landi. Löggjöf sem á rætur sínar að rekja til meginlands Evrópu verður sífellt þyngri og gerir meiri kröfur en áður til þeirra ríkja sem hyggjast halda sér í EES í ljósi einsleitnimarkmiðs Evrópusambandsins. Ísland þarf ávallt að vera á varðbergi í hagsmunagæslu fyrir samfélagið okkar og atvinnulíf. Íslenska ríkið er frábrugðið flestum öðrum ríkjum í EES-sambandinu og við þurfum að haga okkur háttum í samræmi við það. EES-samningurinn og aðkoma regluverks frá Evrópusambandinu að íslenskri löggjöf hefur sætt gagnrýni síðustu ár, enda er talið að ekki sé horft til sérstakra aðstæðna íslenska ríkisins hvað varðar stærð, fólksfjölda, staðsetningu eða að um sé að ræða eyríki sem hefur aðrar samgönguþarfir en ríki á meginlandi Evrópu. Fulltrúar Íslands í utanríkisráðuneytinu og á sendiskrifstofu Íslands í Brussel eru frekar hvattir til þess að leita afbrigða í takt við hagsmuni Íslands hverju sinni, þ.e. að beita sér fyrir því að kröfur sem gerðar eru til Íslands séu jafnvel vægari en ella.

Um 40% frumvarpa af þessu tagi eru talin ganga lengra og innihalda jafnvel ákvæði sem eiga ekki rætur að rekja til reglugerða eða tilskipana frá EES. Þessu fylgja ýmis álitaefni, ekki síst þau hversu óþörf svokölluð gullhúðun er og hvers vegna hún á sér stað. Hvers vegna erum við að ganga lengra en nauðsynlegt er? Sú almenna krafa er gerð að þegar gengið er lengra en þörf er á í svokölluðu innleiðingarfrumvarpi skal það vera sérstaklega tilgreint með tilheyrandi rökstuðningi fyrir viðbótinni. Samkvæmt skýrslunni hefur sú regla ítrekað verið virt að vettugi, þá aðallega hvað rökstuðninginn varðar. Því getur reynst erfitt að svara spurningunni um hvers vegna. Það væri áhugavert ef grafið væri dýpra og fundið samhengi til að átta sig á því af hverju löggjafinn telur svo oft vera þörf á því að gullhúða. Það liggur fyrir að vinna þurfi að úrbótum og tryggja það í hvívetna að skýrt sé þegar gengið er lengra en nauðsynlegt er í innleiðingarfrumvörpum, hvort sem um er að ræða rýmri kröfur eða lágmarkskröfur samkvæmt tilskipun eða ákvæði sem á ekki rætur að rekja til gerða sem frumvarpinu er ætlað að innleiða í íslenska löggjöf. Með því að hafa allt skýrt getum við tryggt að bæði löggjafinn, umsagnaraðilar og samfélagið allt geti tekið frekari afstöðu til einstakra ákvæða sem ganga lengra en þörf er á, enda er ljóst að þegar um slík ákvæði er að ræða varða þau ekki Eftirlitsstofnun EFTA og mögulegar kærur og refsingar í kjölfarið.

Þó svo að skýrslan fjalli um auknar kröfur á afmörkuðum sviðum þá er mikilvægt að hér skapist ekki fordæmi fyrir áframhaldandi framkvæmd af þessu tagi án þess að gullhúðun sé sérstaklega tilgreind í t.d. greinargerð innleiðingarfrumvarps. Þess í stað eigum við að nýta krafta okkar í að vakta nýjar gerðir á undirbúnings- og forstigi hjá Evrópusambandinu og EES þar sem hagsmunir Íslands eru greindir og sjónarmiðum okkar komið á framfæri á meðan gerðirnar eru enn þá í mótun. Það er jákvætt að skýrslan sé hér fram komin og að við höfum gullhúðun við innleiðingu EES-gerða til umræðu. Augljóst er að hér eru greinilega tækifæri til úrbóta.

Virðulegi forseti. Þessi snyrtilega valkvæða samantekt sem hér liggur fyrir er í mínum huga þörf áminning um að við eigum að sýna meira frumkvæði í lagasetningu um eigin mál sem fullvalda þjóð í eigin landi þar sem aðstæður eru gjarnan frábrugðnar því sem annars staðar gerist, eða að við sýnum metnað og frumkvæði í lagasetningu sem eftir er tekið og getur orðið öðrum hvatning til góðra verka, ekki síst í umhverfis- og náttúruverndarmálum, að ráðherrar stari ekki í gaupnir sér og bíði eftir næstu tilskipun frá Brussel í stað þess að leggja sjálfir fram lagafrumvörp um þessi efni.

svo sem í neytendavernd, náttúruvernd eða þar sem þjóðaröryggi okkar er undir, eins og með óheftum fjárfestingum útlendinga í orkuinnviðum. Eins og metnaðarfullur fyrrverandi umhverfis- og auðlindaráðherra og forveri þess hæstv. ráðherra sem hér situr, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, benti á á má stundum ganga lengra en ESB, t.d. í umhverfismálum. Stundum má og er jafnvel æskilegt að hafa skoðanir umfram ESB og vilja gera betur. Afstaða sem kemur ekki á óvart, ráðherra þessa málaflokks hverju sinni er jú sá sem stendur í stafni náttúruverndar, verndunar vistkerfa og sjálfbærrar nýtingar auðlinda á Íslandi.

Réttur til heilnæms umhverfis sem grundvallarmannréttindi er dæmi um það. Hér á Íslandi hefur borið á því að aðgangur félagasamtaka, einstaklinga og fræðimanna að réttarúrræðum vegna málefna er varða umhverfið sé of takmarkaður. Megininntak Árósasamningsins er að tryggja réttláta málsmeðferð í umhverfismálum með bættu aðgengi að upplýsingum og með aukinni þátttöku almennings í ákvarðanatöku.

hafa hins vegar ekki greitt þá leið. Þvert á móti virðast þau hafa hindrað aðgang félaga að dómstólum. Þetta verður að laga. Með frumvarpi mínu er leitast við að leiðrétta það og auka samræmi milli réttarstöðu samtaka og einstaklinga og 60. og 70. gr. stjórnarskrárinnar

Hér getum við einu sinni gengið upp úr því fari að bíða eftir Evrópusambandinu. Fullvalda Ísland getur einnig horft til Norðurlandanna sem hafa staðið sig betur í að fullgilda Árósasamninginn og réttindin sem í honum felast fyrir okkur öll og náttúruna meðtalda.

forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa mikilvægu skýrslu sem er mjög athyglisverð og nauðsynleg fyrir okkur til að læra af. Þetta er fyrir margra hluta sakir áhugaverð umræða sem hér á sér stað. Hér ræðum við skýrslu að ósk stjórnarþingmanns um það hvernig ríkisstjórnin sjálf hefur gullhúðað regluverk án þess að fram hafi farið nokkur umræða eða að um það hafi verið upplýst. Það mætti svo sem lýsa þessu sem einhvers konar stöðumati ríkisstjórnarinnar sjálfrar á því hvernig hún hefur sjálf að eigin frumkvæði flækt regluverk Evrópusambandsins. Samkeppnishæfni Íslands er eitt mikilvægasta viðfangsefni okkar allra. Við erum í stöðugri samkeppni við önnur lönd um lífsgæði og tækifæri og það er óumdeilt að EES-samningurinn færði okkur nákvæmlega þetta; aukin lífsgæði og tækifæri. Hann hefur verið rót hagsældar á Íslandi en honum fylgir líka sú krafa að við innleiðum samevrópskt regluverk til að einfalda og samræma það umhverfi sem fólk og fyrirtæki búa við, alveg eins og ef þú gengur í kór er gerð sú krafa að þú syngir sama lag og aðrir. Tilskipanir og reglugerðirnar sem við tökum upp eiga það sammerkt að hafa jákvæð áhrif á réttindi okkar, viðskiptahagsmuni og samfélagið í heild. Án samningsins um Evrópska efnahagssvæðið stæðum við ekki jafn framarlega og við gerum nú. Síðan er það þannig að hverju ríki er nokkuð frjálst að ganga lengra þegar sérstakur áhugi er fyrir því eða einhverjar aðstæður kalla á það. Ríki mega yfirleitt herða kröfur við innleiðingu ef þau telja það vera í samræmi við hagsmuni sína. Hér virðist sú leið hins vegar vera farin algerlega óháð nokkru hagsmunamati. Sjálfstæðisflokkurinn ásamt öðrum stjórnarflokkum hefur aftur og aftur ákveðið að nota þetta frelsi til að gera regluverkið þyngra og flóknara. Líkt og þegar hefur verið nefnt, og ég tek undir, er mun nærtækara að kalla þetta blýhúðun en gullhúðun og blýhúðunarblæti íslenskra stjórnvalda, sem þrengir að almenningi og fyrirtækjum, er oft og tíðum varhugavert. Þungt og flókið regluverk veldur bæði töfum og auknum kostnaði á hverju einasta stigi samfélagsins og atvinnulífsins og skilar sér að lokum í auknum kostnaði fyrir heimili landsins. Það er bara rosalega mikið hagsmunamál að aflétta þessum auknu byrðum. En þetta er hins vegar pólitísk ákvörðun sem stjórnarflokkarnir meðal annarra bera ábyrgð á. Þessi skýrslubeiðni er þó vísbending um að þeir séu að vakna eftir áralangan svefn; tala nú um að gullhúðun sé með öllu ótæk og láta eins og þeir hafi ekki komið nálægt

Þess vegna styðjum við að sjálfsögðu þá vegferð að taka nú upp strokleðrið og þurrka út blýið. En þingmenn Sjálfstæðisflokksins ættu nú ekki að láta eins og þeir séu að taka til eftir einhverja aðra en sína eigin ríkisstjórn. Svo virðist sem kapphlaup sé farið af stað í þeim flokki við að tala um vandann sem blýhúðunin hefur skapað og hversu mikilvægt það er að koma henni frá.

En þetta er auðvitað ákveðin atvinnustefna, að búa fyrst til vandamál til að búa til störf fyrir fólk og leysa svo þau vandamál sem maður sjálfur bjó til. Það er líka áhyggjuefni hversu langan tíma innleiðingarnar taka hjá ríkisstjórninni. Blýhúðunin er hluti af þeim vanda en hún skýrir samt ekki tregðuna, t.d. í kringum orkupakkann fræga og núna bókun 35.

Vandinn er að öllu leyti heimatilbúinn. Eins og fram kemur í þessari skýrslu eru rúmlega 40% þeirra tilskipana sem hafa verið innleiddar frá EES í ráðuneyti umhverfismála gullhúðuð. Ætla má að önnur ráðuneyti séu á svipuðu róli. Hvernig mun ríkisstjórnin bregðast við? Ætlar hún að skipa fleiri starfshópa? Þegar við bætum við regluverk sem kemur frá EES er ekki lengur hægt að ganga út frá því að fólk og fyrirtæki séu jafnsett hér og annars staðar. Þau líta á þunglamalegar, flóknar og stífar reglur sem stein í götu sinni og sleppa því frekar að koma og hefja hér starfsemi.

Það er svo sérstakt áhyggjuefni, sem fram kemur í skýrslunni, að oft sé ekki tekið fram með skýrum hætti í greinargerð innleiðingarfrumvarpa að þau hafi verið gullhúðuð. Almenningur getur því ekki séð að lögin hér séu óþarflega íþyngjandi og andstæðingar Evrópusamstarfs benda á Brussel sem sökudólg þegar ábyrgðin liggur hjá ríkisstjórninni á hverjum tíma. Það er áhyggjuefni að framkvæmdarvaldið búi svo um hnútana og veiti vatni á myllu þeirra sem vilja nýta sér í pólitískum tilgangi að grafa undan einum mikilvægasta samningi Íslands. Viðreisn styður tillögu sem fram kemur í skýrslunni um að framvegis verði sérstakur kafli í innleiðingarfrumvörpum þar sem skilmerkilega er gert grein fyrir og rökstutt þegar gengið er lengra en felst í lágmarkskröfum viðkomandi EES-gerðar sömuleiðis ef vikið er frá meginreglunni um hrein innleiðingarfrumvörp. Við tökum undir eftirfarandi orð, með leyfi forseta: „Slíkt […] verklag er til þess fallið að fyrirbyggja tortryggni og stuðla að skilvirkara og vandaðra innleiðingarferli.“

Í henni er að finna ábendingar sem við eigum að geta lært af og tileinkað okkur, þ.e. ef vilji er til þess.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir að koma hingað og kynna skýrsluna sem við þingmenn Sjálfstæðisflokksins óskuðum eftir um innleiðingu EES-reglna í Landsrétt, gullhúðunar- eða blýhúðunarskýrsluna. Niðurstöður skýrslunnar eru auðvitað sláandi. Það er fullkomlega óásættanlegt að hér skulum við innleiða EES-reglur með meira íþyngjandi hætti en við þurfum, ganga lengra í yfir 40% tilvika. skýrslunni kemur fram að það séu engar vísbendingar um að þessum tilvikum fari fækkandi. Úttekt dr. Margrétar Einarsdóttur á þessu málefnasviði er góð vísbending um stöðuna í öðrum ráðuneytum. Ég held áfram að hvetja hæstv. ráðherra til að taka til í sínum ranni. Það er ekki ólíklegt að ég fylgi því eftir hér í þinginu enda sérstakur áhugamaður um blýhúðun. Við þingmenn höfum sumir reynt að spyrna fótum við reglusetningargleði íslenskra stjórnvalda og gert ítrekaðar tilraunir til að koma skikki á framkvæmd innleiðingar EES-reglna. Framkvæmd sem lýst er í blýhúðunarskýrslunni fer í bága við lög um þingsköp Alþingis og reglur um þinglega meðferð EES-mála. Skýrslan greinir m.a. frá því að mikill misbrestur sé á því að tilgreint sé þegar meiri kröfur eru gerðar í frumvarpi en EES-gerð við innleiðingarlöggjöf og að rökstuðningur fylgi slíkri ákvörðun. Ég gef því lítið fyrir tal þeirra sem fagna reglusetningargleðinni og því að við höfum verið að leggja auknar byrðar á íslenskt atvinnulíf og almenning. Það er algjört lágmark að standi það til sé það tekið skýrt fram. Annað er hreinlega brot á lögum um þingsköp Alþingis og reglum um þinglega meðferð EES-mála. Þetta var í raun mitt fyrsta verk sem nýr formaður utanríkismálanefndar Alþingis, að senda hæstv. ráðherrum okkar bréf og brýna þá með þetta, en utanríkismálanefnd hefur yfirumsjón með umfjöllun nefnda Alþingis um EES-mál. Eftir að niðurstöður blýhúðunarskýrslunnar urðu opinberar sendi ég erindi til forsætisnefndar þingsins og hvatti til þess að brugðist yrði við tillögum dr. Margrétar í skýrslunni. Við þingmenn Sjálfstæðisflokksins fylgdum þessu svo eftir með tillögu til þingsályktunar um þinglega meðferð EES-mála til að undirstrika enn frekar vilja þingsins og afstöðu til blýhúðunar. Og af því að hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir minntist á ályktunina bendi ég henni á að orðalag ályktunarinnar að jafnaði er einmitt til þess fallið að mæta þeim tilvikum þegar kann að vera ástæða til að ganga lengra en lágmarkskröfur EES-skuldbindinga kveða á um, eins og farið er yfir í greinargerð með ályktuninni, og sérstaklega talin til tilvik þar sem einstaklingum eða lögaðilum er tryggður betri eða meiri réttur en annars. Það breytir þó engu um það að lög um þingsköp og þinglegar reglur um meðferð EES-mála gera kröfu um að athygli sé vakin á þessu, hvort heldur sem um er að ræða ívilnun eða þyngri kröfur. En aftur að skýrslunni, virðulegi forseti. Samtök iðnaðarins hafa vakið athygli á óásættanlegum vinnubrögðum hérlendis við innleiðingu EES-reglna. Þetta verklag bætist ofan á umkvartanir þeirra félagsmanna um aukið og þyngra regluverk og eftirlit sem hefur neikvæð áhrif á fólk og fyrirtæki. Samkvæmt niðurstöðum könnunar Maskínu fyrir samtökin segja 77% stjórnenda regluverk og eftirlit hafa aukist mikið undanfarinn áratug. Það er sorgleg þróun að við skulum vera að kaffæra rekstraraðila í óhóflegum kröfum og eftirliti. Það bitnar einna helst á litlum og meðalstórum fyrirtækjum og leiðir til sóunar og minni framleiðni. Aðeins um viðbrögð við blýhúðunarskýrslunni. Hæstv. ráðherra greindi strax frá því eftir útgáfu skýrslunnar að vinna yrði sett af stað við endurskoðun á innleiðingu á EES-gerðum, vinna við afhúðun. Hæstv. ráðherra fór yfir þetta hér áðan. Með því leggur hann áherslu á að færa löggjöf sem undir hann heyrir af EES-gerðum nær því sem gerist í ESB. Þannig yrði regluverkið hér ekki meira íþyngjandi en í ESB sem er einmitt markmiðið með því að taka þátt í einsleitum EES-markaði. Hæstv. ráðherra hefur sömuleiðis tekið undir tillögur skýrsluhöfunda um að stjórnarfrumvörp verði sett þannig upp að sérstakur kafli verði í greinargerðum stjórnarfrumvarpa um útfærslu á viðkomandi EES-innleiðingu. Með því væru þingmenn mun betur upplýstir um frávik frá EES-reglum við innleiðingu í íslensk lög. Vonandi hafa aðrir hæstv. ráðherrar sömuleiðis tekið vel í þessar tillögur. Hæstv. ráðherra má alla vega búast við eftirfylgni frá mér héðan úr þinginu, hvort hann sé ekki örugglega að reyna að vinda ofan af þessu hér. Niðurstöður skýrslunnar gefa fullt tilefni til sambærilegrar rannsóknarvinnu og viðbragða í öðrum ráðuneytum en umhverfisráðuneytinu, eins og áður sagði. Hæstv. utanríkisráðherra skipaði starfshóp um aðgerðir gegn blýhúðun sem lætur vonandi til sín taka. Við þingmenn ættum að veita stjórnvöldum ríkt aðhald, ekki bara varðandi framhaldið og betri vinnubrögð heldur líka varðandi afhúðun, að regluverk sem þegar hefur verið þyngt verði fært til samræmis við evrópska löggjöf. Það er mikilvægt að ekki sé gengið lengra við innleiðingu EES-gerða en þörf er á. Innlend fyrirtæki og neytendur eiga að sitja við sama borð og aðrir á innri markaði ESB. Auk þess koma íþyngjandi og óskilvirkar reglur sem eru sagðar stafa frá EES-samningnum óorði á samninginn. Eins og hv. þm. Guðbrandur Einarsson kom inn á áðan; heimatilbúinn vandi sem bætist þá við endalausa hugmyndaauðgi ESB um regluvæðingu um allt milli himins og jarðar. Það er löngu kominn tími á samstillt átak um að bæta samkeppnishæfi Íslands. Þessi skýrsla er mikilvægt innlegg inn í þá umræðu.

umræðunni og hef þess vegna hlustað á umræðurnar í dag og ákvað að kveðja mér hljóðs. Fyrst langar mig, af því að hér hefur verið mikið talað um regluverk sem sé íþyngjandi fyrir fyrirtæki og almenning, að halda því til haga að ég tel að regluverk sé almennt og nálega alltaf almenningi til verndar og hagsbóta. Við getum nefnt um það alls konar dæmi sem ég veit að við erum ekki alltaf pólitískt sammála um, sumt af því á rætur sínar að rekja til

reglugerð sem í sögulegu samhengi hefur gert gríðarlega mikið til þess að standa vörð um rétt almennings til góðs og heilsusamlegs húsnæðis. En að þessari skýrslu og umræðunni um hana. Hér segir að hugtakið gullhúðun sé notað um það þegar stjórnvöld einstakra ríkja ganga lengra og setja íþyngjandi ákvæði umfram þær lágmarkskröfur sem gerðar eru í EES-gerðum við innleiðingu. Tekið er fram að slíkt sé heimilt samkvæmt íslenskum lögum og reglum en þó séu gerðar kröfur um það hvernig það sé gert. Og ég segi bara: En ekki hvað? Við erum löggjafarvaldið á Íslandi og að sjálfsögðu er það okkar að meta hvernig við viljum innleiða þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist með því að vera aðilar að hinum evrópska efnahagsmarkaði. Það er mjög oft þannig að það er sveigjanleiki eða valkostur við það hvernig reglur eru þ.e. það er svigrúm innan tilskipunarinnar. Þó þarf að fara fram einhvers konar hagsmunamat um það hvaða leið eigi að fara og það er örugglega oft háð pólitísku mati, stundum flokkspólitísku, örugglega stundum landspólitísku. Það eru alls konar atriði sem geta haft áhrif á það hvaða leið er farin og já, svo getum við gengið enn lengra. Það er það sem pólitík snýst um og það er það sem við erum kosin til að gera.

stærðar Íslands og stærðar fyrirtækja þar sem íslensk fyrirtæki eru almennt lítil eða mjög lítil í evrópsku samhengi. Og ég spyr: Verður næsta gullhúðunarumræðan um innleiðingar á sviði fjármálaregluverksins, af því áherslan hér í dag hefur mest verið á umhverfismálin? Mig langar, frú forseti, að taka undir það sem Bjarni Jónsson, þingmaður Vinstri grænna, kom inn á í ræðu sinni hér áðan hvað varðar umhverfismálin sérstaklega.

við megum alltaf ganga lengra ef við teljum það þjóna okkar hagsmunum og það er það sem vinnan okkar gengur út á Að þessum meginsjónarmiðum mínum reifuðum vil ég líka segja það að Alþingi á auðvitað að gaumgæfa og vanda sína löggjöf, hvaðan sem hún á uppruna sinn. Við eigum að gera kröfur um vandaðar greinargerðir með öllum það er til þess að auka gagnsæi, hjálpa okkur að spyrja gagnrýninna spurninga og komast að niðurstöðu. En munum að löggjafarvaldið er okkar. Það er okkar að sníða regluverkið til til þess að það gagnist almenningi hér á landi með sem bestum hætti.

Það var örstuttur bútur sem ég gleymdi í ræðu minni áðan, mikilvægur þó. Það er

Leyfi ég mér að beina þeirri spurningu til hv. þingmanns hvort sérstök ástæða sé fyrir þessu eða hvort til standi að óska eftir sambærilegri skýrslu frá öðrum ráðherrum, sem ég tel að myndi vera mjög áhugavert, eða var tilgangurinn með því að draga þetta fram sá að minnka aðhald í umhverfismálum?

Ég tel bara að við eigum að standa rétt gagnvart samningnum. Það þurfum við að gera heildstætt frá sérfræðinganefndunum þar sem verið er að semja EES-reglurnar í Brussel. Þar þurfum við að gæta hagsmuna okkar og sjá til þess að ESB hafi

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þm. Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur kærlega fyrir að hafa snúið aftur í pontu til að koma með þetta mikilvæga innlegg.

Íslands, Hæstiréttur Íslands, sem hefur fundið að þessari framkvæmd og þessu fyrirkomulagi og við verðum auðvitað að bregðast við því þegar æðsti dómstóll Íslands finnur að framkvæmdinni, bregðast við þeirri stöðu sem upp er komin og hefur verið margtuggin þar í dómaframkvæmd. Þannig að ég styð það að við hér í þinginu finnum sameiginlegan flöt og sameiginlega lausn á þessu vandamáli sem upp er komið og hefur nýlega birst mjög skýrlega í dómaframkvæmd Hæstaréttar, æðsta dómstóls Íslands.

Þá er forgangsregla um það að alþjóðlegu lögin gangi lengra. Það eru lög um alþjóðlegt bókhald fyrirtækja. Þá að sjálfsögðu ganga hinar alþjóðlegu reglur lengra en íslensku lögin, annars væri það ekki alþjóðlegt bókhald.

En hv. þingmaður vonar að ég hafi lesið bókun 35. Ég segi bara á móti: Ég vona að hv. þingmaður viti

Mér finnst óásættanlegt að Íslendingar eigi að þurfa að búa við það að sækja sér bætur af þeim sökum, eins og mér heyrist hv. þingmaður leggja til að eigi að vera niðurstaðan, að ef

er. Það grefur ekki bara undan EES-samningnum heldur líka trú á stofnunum eins og Alþingi þegar svona er gengið fram og þess vegna er ég að koma með þessa umræðu hér

bara sjálfsagt að menn haldi áfram að deila um það. En ég er að biðja um það að við sameinumst og gerum allt hvað við getum til þess að þegar við tökumst á um mál

menn töldu að þetta væri innleiðingin. Að endingu: „Í lið 3.10 og 3.11 er fjallað um leiðslur sem séu lengri en 1 km og 50 cm í þvermál eða meira falli í A flokk.

áttaði mig ekki á því þó að ég hefði miklar efasemdir um það en maður gerði það í nafni stjórnarsamstarfs. Það var nú komið hérna á jafnlaunavottun sem er gríðarlega íþyngjandi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og mjög erfitt að sjá hverju skilar. Alla vega hafa ekki fundist nein dæmi þess að þetta sé eitthvað sem er að hjálpa okkur í jafnréttisbaráttunni.

og heldur því fram að hans flokkur sé alla daga að vinna að því að létta reglugerðarbyrðinni af lögaðilum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum til þess að þau standist samkeppni við aðrar þjóðir, því að sagan sýnir annað.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á kvikmyndalögum til samræmis við kvikmyndastefnu til ársins 2030 og í ljósi reynslu af framkvæmd laganna er mælt fyrir um nýjan styrkjaflokk Kvikmyndasjóðs sem ætlað sem ætlað er að styrkja gerð viðamikilla leikinna sjónvarpsþáttaraða og fela styrkirnir í sér kröfu um endurheimt verði tilteknum tekjuviðmiðum verkefnisins náð. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir og greint er frá því nánar í nefndaráliti. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill nefndin árétta sérstaklega: Nefndin fjallaði um styrki til leikinna sjónvarpsþáttaraða með skilyrði um endurheimt. Líkt og rakið er í greinargerð með frumvarpinu er markmið frumvarpsins einkum að styðja við framleiðslu, sölu og dreifingu leikinna sjónvarpsþáttaraða með vísan til aðgerðar í kvikmyndastefnu til ársins 2030. Með frumvarpinu er lögð til útfærsla á aðgerð kvikmyndastefnu og mælt fyrir um nýjan styrkjaflokk Kvikmyndasjóðs sem er ætlað að auka tækifæri til framleiðslu nýs sjónvarpsefnis. Í kvikmyndalögum er ekki gert ráð fyrir að styrkir séu veittir með skilyrði um endurheimt hluta tekna og er því með frumvarpinu lögð til sú breyting að Kvikmyndasjóði verði heimilt að veita styrki með svipuðum skilyrðum um endurheimt og Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn setur. Í umsögn frá Sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda segir að það sé jákvætt skref að kveða á um nýjan styrkjaflokk sem taki mið af þörfum innan greinarinnar. Þó er mikilvægi þess ítrekað að nýjum styrkjaflokki fylgi fjárframlög svo að hann gangi ekki á önnur verkefni innan sjóðsins. Nefndin tekur undir það og beinir því til ráðuneytisins að leitast verði við að nýr styrkjaflokkur komi ekki niður á öðrum verkefnum. Í minnisblaði menningar- og viðskiptaráðuneytisins, dagsettu 25. janúar 2024, er bent á að fjárveitingar til Kvikmyndasjóðs koma fram í fjárlögum hvers árs og skiptast fjárframlög eftir tegundum verkefna. Nýr styrkjaflokkur verður fjármagnaður í samræmi við skiptingu sem ákvörðuð er af forstöðumanni í samráði við ráðuneytið og kvikmyndaráð. Þá munu endurgreiðslur renna óskiptar í Kvikmyndasjóð og efla sjóðinn og verði frumvarpið að lögum verða gerðar breytingar á reglugerð um Kvikmyndasjóð, nr. 229/2003, þar sem bætt verður við reglugerðina kafla um útfærslu nýs styrkjaflokks en drög að breytingu á reglugerðinni liggja fyrir í samráðsgátt stjórnvalda. Nefndin fjallaði að auki um skil á kvikmyndum til Kvikmyndasafns Íslands en í umsögn Kvikmyndasafns Íslands er lagt til að lokastyrkur verkefna sem studd eru af Kvikmyndamiðstöð Íslands verði bundinn við skil á styrktri kvikmynd til Kvikmyndasafns Íslands. Kvikmyndasafn Íslands hefur gert samninga við Kvikmyndamiðstöð um að lokastyrkur sé ekki afhentur framleiðendum fyrr en mynd hafi verið skilað til Kvikmyndasafnsins en til framtíðar litið væri æskilegt að slíkt skilyrði yrði lögbundið. Skv. 8. gr. kvikmyndalaga, nr. 137/2001, er hlutverk Kvikmyndasafns Íslands að safna, skrásetja og varðveita íslenskar kvikmyndir, þar með talið að varðveita skilaskylt efni samkvæmt lögum um skylduskil til safna, nr. 20/2002. Í minnisblaði menningar- og viðskiptaráðuneytisins til nefndarinnar kemur fram að í kvikmyndalögum sé kveðið á um almennan ramma þar sem ekki er vísað til styrkjaflokka, úthlutunarreglna eða framkvæmdar styrkveitingar. Slík atriði séu útfærð í reglugerð og svo í úthlutunarsamningum miðstöðvarinnar við styrkþega. Nefndin tekur undir mikilvægi þess að kvikmyndir skili sér án undantekninga til Kvikmyndasafns Íslands og telur jákvætt að fyrir liggi samningur þess efnis við Kvikmyndamiðstöð Íslands og að það sé skilyrði fyrir lokastyrk. Nefndin áréttar að í lögum um skylduskil til safna, nr. 20/2002, er kveðið á um skilaskyldu kvikmynda og jafnframt um heimild fyrir móttökusafn til að leggja á dagsektir skv. 21. gr. ef skilaskyldur aðili afhendir ekki verk. Þá fjallaði nefndin um aðrar breytingar á kvikmyndalögum en með frumvarpinu eru jafnframt lagðar til breytingar á kvikmyndalögum í ljósi reynslu af framkvæmd laganna og kvikmyndastefnu til ársins 2030. Lagt er til að kveðið verði á um varðveislu kvikmyndaarfs á Íslandi með áherslu á varðveislu, miðlun og aukið aðgengi að kvikmyndaarfinum. Þá er lagt til að Kvikmyndamiðstöð Íslands efli kvikmyndafræðslu og þrói m.a. námsefni fyrir öll skólastig í samstarfi við Miðstöð menntunar og skólaþjónustu.

Loks eru gjaldskrárheimildir kvikmyndasafns uppfærðar með tilliti til tæknibreytinga síðastliðin ár sem kalla á breytta nálgun í þjónustu safnsins. Nefndin telur framangreindar breytingar á lögunum til bóta. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt en undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Halldóra Mogensen, Líneik Anna Sævarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir. Halldóra Mogensen ritar undir álitið með fyrirvara.

þá áttar maður sig á því að í raun er ekki rétt að tala um Kvikmyndamiðstöð t.d. sem styrkjamiðstöð og þetta kerfi sem styrkjakerfi. Við ættum í rauninni frekar að vera að tala um fjárfestingarsjóð eða fjárfestingarmiðstöð.

Framleiðendur myndarinnar fengu 4 milljarða til baka frá ríkinu úr endurgreiðslukerfi sem er þannig að ríkissjóður borgar til baka 25% af þeim peningum sem eytt er á Íslandi í kvikmyndagerðina að frádregnum öllum styrkjum sem hafa verið veittir af hálfu ríkisins. Mig langar að taka annað dæmi um litla kvikmynd sem er í vinnslu. Hún fær 10 milljónir úr Kvikmyndasjóði, kostar 28 milljónir sem eru peningar sem varið er innan lands.

Uppgjörið fer fram í lokin og ekkert fæst endurgreitt af því sem er skuldað. Það þarf allt að vera í skilum. Það er áhugavert að sjá að þarna erum við raunar með eftirlit sem virkar. Það er gott og virkt eftirlit með því hvert peningarnir fara og þurfa framleiðendur að sýna fram á það að skulda heldur ekki krónu í ríkissjóð. Þetta frumvarp er gott. Ákveðnir þættir í því lúta að því að laga ákveðna núansa en aðalmálið snýst auðvitað um það að stofna sjóð til þess að hjálpa framleiðendum á lokametrunum, það er þessi lokafjármögnun sem er svo erfið. Það er þar sem fólk er að veðsetja húsin sín, til að koma skipinu í höfn.

heim. Segjum að við framleiðum þætti eins og Verbúðina, þar sem skrifað er um mjög mikilvæga og áhugaverða þætti í íslenskri sögu, hún er seld um allar trissur,

Í ljósi þess að okkur finnst svo gaman að bera okkur saman við önnur lönd, alla vega á tyllidögum, þá má geta þess að þetta módel er úr Norræna sjónvarps- og kvikmyndasjóðnum þar sem við við erum sérstaklega öflug. Við erum öflug í framleiðslu sjónvarpsefnis, „stórasta land í heimi“ í þessu sem ýmsu öðru, og fáum þar með hlutfallslega meira en aðrir úr Norræna sjónvarps- og kvikmyndasjóðnum. En þetta módel kemur þaðan. Það sem skiptir miklu máli varðandi þetta mál er það sem hefur komið fram í máli hv. framsögumanns nefndarinnar,

Ég ætla að lesa upp úr umsögn Sambands íslenskra kvikmyndagerðarmanna, með leyfi forseta, en þar er ítrekað mikilvægi þess að nýjum styrkjaflokki fylgi fjárframlög. „Þannig er nauðsynlegt að tryggð verði heimild til hækkunar á fjárlögum til Kvikmyndasjóðs til þess að nýr styrkjaflokkur teljist raunhæfur. Að óbreyttu gengur nýr styrkjaflokkur á önnur verkefni innan sjóðsins. Alla jafna er það mat SÍK að efnistök frumvarpsins hvað varðar nýjan styrkjaflokk sé afar jákvætt skref sem tekur mið af knýjandi þörf innan greinarinnar og þá sérstaklega þegar horft er til framtíðar.

„Nefndin tekur undir það og beinir því til ráðuneytisins að leitast verði við að nýr styrkjaflokkur komi ekki niður á öðrum verkefnum.“ virðulegi forseti, þá verð ég að segja að mér finnst ekki nógu sterkt til orða tekið þarna til þess að tryggja að þessi nýi fjárfestingarflokkur, styrkjaflokkur, verði ekki til þess að rýra önnur hlutverk sjóðsins, sem er gríðarlega mikilvægt að þá hjálpar þetta ekkert. Þá er bara verið að minnka kökuna. Þetta þurfa að vera auknir peningar. En við megum ekki gleyma því að það er fjárfesting, ekki kostnaður. Samkvæmt beinhörðum útreikningum og gögnum frá sjálfu ráðuneytinu þá kemur hver króna þreföld til baka inn í hagkerfið sem fer í kvikmyndagerð. Það er búið að reikna þetta margoft út og þetta er auðvitað í ofanálag við listrænt og menningarlegt og sögulegt gildi kvikmyndaiðnaðarins. Kvikmyndaiðnaðurinn skapar óteljandi störf fyrir ýmsar stéttir, kokka, ræstingafólk, kennara, hjúkrunarfólk, leikara, leikstjóra, myndatökumenn, hljóðmenn, lögfræðinga og í dag ber styrkþegum að sýna hvernig þau muni haga störfum sínum á fjölskylduvænan og umhverfisvænan hátt. Samfélagsábyrgðin er mikil. Þetta er gott og mikilvægt mál en við þurfum að passa okkur á að gleyma ekki forsendunum. Að lokum langar mig til þess að vekja athygli á umsögn Kvikmyndasafns Íslands, sem var líka sannarlega nefnd hér áðan í máli framsögumanns nefndarinnar, varðandi það að samhliða þessari styrkveitingu verði styrkþegum skylt að skila efninu til Kvikmyndasafns Íslands. Það finnst mér góð hugmynd. Mér þætti eðlilegt að setja það inn í lögin sömuleiðis. Nefndin leysir það í raun með því að vísa til ákvæða sem nú þegar eru í safnalögum um heimild safna til að krefjast dagsekta ef handhafar efnis eða framleiðendur efnis standa ekki skil á því sem þeim ber til safnsins. Ég held að jákvæður hvati væri líklegri til árangurs sem væri í raun þannig að um leið og búið er að skila efninu þá færðu styrk. Það er þannig að þarna getur verið um að ræða 5 eða 10% af lokaupphæðinni og það munar alla um það. Ég veit að þessu dagsektarúrræði sem er í núgildandi lögum er lítið beitt, enda er það kannski ekki á söfnin sjálf leggjandi að vera að beita slíkum refsikenndum úrræðum og mun fremur að ábyrgðin sé sett

að ganga lengra í því að svara þessu kalli Kvikmyndasafns Íslands sem er gríðarlega mikilvægt.

fyrr en ég fór sjálf að leita að sjónvarpsefni sem er þó ekki svo gamalt. Það er um 15–16 ára gamalt efni, þegar tæknin var orðin þannig að þetta fannst á netinu á sínum tíma, efni sem var á Skjá 1. 1. Þegar til kastanna kom árið 2022 að finna þetta efni, grafa það upp að nýju, þá var það þrautin þyngri. Þá var þetta farið af netinu þar sem sjónvarpsstöðin er ekki lengur til, og hver var að passa upp á að það yrði Það er nefnilega ekki eingöngu þannig að menningararfur tapist vegna þess að fólk áttar sig ekki á gildi hans. Ég held að það sé ekki vandamálið. Vandamálið er að við erum kannski ekki nógu meðvituð um það á þeim tímapunkti þar sem efnið er aðgengilegt okkur, það er jafnvel úti um allt, til á spólu í hverju húsi eða annað. Það er ekki fyrr en fram líða stundir sem við áttum okkur á því að það þarf meðvitað að gæta þess að efni

hefur orðið bylting þarna á og framleiðendur eru að skila efni til kvikmyndasafnsins. Ég tel það til góða. Það er ljóst að þetta er hægt og þetta er ekki mjög íþyngjandi. Ég tel að dagsektir séu mun meira íþyngjandi og kannski svona neikvæðri nálgun á þetta.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37 frá árinu 1993. Eins og hv. þingmönnum er kunnugt var meginmál EES-samningsins lögfest á Íslandi með lögum nr. 2/1993. EES-reglurnar eru teknar upp í íslensk lög eða reglugerðir og birtast þannig sem hefðbundnar réttarheimildir að íslenskum rétti. Túlkun íslenskra laga og reglugerða sem hafa innleitt slíkar reglur getur af ýmsum ástæðum verið flóknari en gengur og gerist um almenna túlkun landsréttar. Í 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls er mælt fyrir um lögsögu EFTA-dómstólsins til þess að gefa ráðgefandi álit um skýringu á EES-samningnum til að tryggja að túlkun EES-réttarins í EFTA-ríkjunum sé samræmd og vegna þessa ákvæðis voru sett lög árið 1994, nr. 21, sem kveða á um að héraðsdómstólar, Landsréttur, Hæstiréttur og Félagsdómur geti leitað ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um skýringu á samningnum. Nú er það hins vegar svo að sjálfstæðar stjórnsýslunefndir sem fást við úrlausn kærumála geta staðið frammi fyrir flóknum álitaefnum á sviði EES-réttar. Í fyrrnefndum lögum, nr. 21/1994, eru sjálfstæðar stjórnsýslunefndir ekki nefndar á meðal þeirra aðila sem leitað geti ráðgefandi álits. Þess finnast dæmi í úrskurðarframkvæmd fleiri en einnar nefndar að kröfu málsaðila um að leita ráðgefandi álits sé hafnað eða nefndin hverfi frá fyrirætlunum þess efnis á þeim grundvelli að lög nr. 21/1994 girði fyrir möguleikann á því. Allt að einu finnast engin dæmi þess að sjálfstæð stjórnsýslunefnd hér á landi hafi leitað ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins ef frá er talin kærunefnd útboðsmála sem hefur frá árinu 2013 haft heimild, í lögum um opinber innkaup, til að leita ráðgefandi álits og nýtt þá heimild tvisvar á þessum tíma.

þar sem kveðið er á um að dómstóll eða réttur í EFTA-ríki geti leitað ráðgefandi álits. Herra forseti. Í ljósi þess að hér á landi hefur túlkun á möguleikum sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar til að leita ráðgefandi álits ekki verið einhlít er lagt til að bætt verði við stjórnsýslulögin ákvæði um að sjálfstæðar stjórnsýslunefndir sem fást við úrlausn stjórnsýslukæra geti leitað ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins þegar vafi leikur á um skýringu á EES-samningnum. Lagt er til að þetta ákvæði verði hluti af VII. kafla stjórnsýslulaga sem inniheldur almennar reglur um stjórnsýslukærur og málsmeðferð í kærumálum. Af ákvæðum íslenskra laga verður ráðið að til viðbótar við kærunefnd útboðsmála teljist 13 sjálfstæðar stjórnsýslunefndir á kærustigi,

Við mat á því er litið til þess að nefndunum er komið á fót á grundvelli laga. Starfsemi þeirra er ótímabundin. Þær eru sjálfstæðar í störfum sínum. Úrlausn þeirra á réttarágreiningi er bindandi fyrir málsaðila. Nefndunum er skylt að fylgja lögum við úrlausn mála. Loks njóta aðilar jafnræðis við meðferð máls og málsmeðferðin er sambærileg því sem almennt gerist hjá stjórnsýsludómstólum í Evrópu. Þá er í íslenskum rétti einnig mælt fyrir um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir á fyrsta stjórnsýslustigi sem teljast uppfylla framangreind skilyrði. Herra forseti. Þessi áform um lagasetningu og drög að frumvarpi voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda og þar er hægt að kynna sér efni einstakra umsagna.

Verði frumvarpið að lögum getur öflun ráðgefandi álits haft í för með sér að málsmeðferðartími hjá sjálfstæðri stjórnsýslunefnd verði lengri en hann hefði ella verið. Ég vil þó benda á í því samhengi að ráðgefandi álits er jafnan aðeins aflað í flóknustu málunum sem oft eru líkleg til að hafa fordæmisgefandi áhrif á mál sem síðar kunna Þá getur öflun ráðgefandi álits aukið líkur á að aðili eða aðilar að máli þar sem þess er aflað felli sig við þá niðurstöðu sem komist er að í málinu og ætti það þá að draga úr líkum á því að slíku máli sé í framhaldinu skotið til dómstóla.

Ekki er kveðið á um það í frumvarpinu hvort og þá að hve miklu leyti ríkissjóður skuli koma til móts við hann að þessu leyti. Aðili að máli þar sem leitað er ráðgefandi álits hefur ýmsar leiðir til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri án þess að til þurfi að koma mikill kostnaður og án þess að réttaröryggi hans sé skert með neinum hætti. Í úrskurði um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins er jafnan að finna umfjöllun um málatilbúnað aðila málsins. Þá getur aðili skilað skriflegri greinargerð til dómstólsins og flutt mál sitt munnlega með eða án aðstoðar lögmanns gegnum fjarfundabúnað.

Ekki er þó hægt að slá því föstu hve oft það verði gert. Ljóst er að hingað til hafa bæði dómstólar sem og kærunefnd útboðsmála gætt mikillar varfærni við mat á því hvort leita skuli ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Þar sem öflun ráðgefandi álits er sjálfstæðri stjórnsýslunefnd að kostnaðarlausu er ekki búist við því að samþykkt frumvarpsins hafi í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð.

Í frumvarpinu felst sem sagt þessi grundvallarbreyting að í stjórnsýslulög verði bundin heimild fyrir sjálfstæðar stjórnsýslunefndir sem fást við úrlausn stjórnsýslukæra að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins.

það er mikilvægt að í nefndinni verði farið vel yfir það hvernig þær breytingar sem felast í frumvarpinu spili saman við EES-reglur og stjórnsýslulög svo að ekki sé lengra gengið en tilefni er til

að það fari fram greining á því hvaða áhrif breytingarnar munu í raun og veru hafa fyrir aðila sem sækja sinn rétt og eru í stjórnsýslumáli

að stjórnsýslunefnd geti leitað ráðgefandi álits. Um þetta hafa fræðimenn ekki verið sammála en á sama tíma sjáum við það hins vegar í úrskurðarframkvæmd fleiri en einnar stjórnsýslunefndar að viðkomandi nefnd telur sig ekki hafa heimildina til að leita ráðgefandi álits. Það er því ekki eins og um þetta hafi

til að mynda hjá úrskurðarnefnd í umhverfis- og auðlindamálum þar sem hún hefur komist að niðurstöðu um það í sínum úrskurðum að hún hafi ekki þessa heimild. Við teljum hins vegar að þarna séu þessar nefndir helstar taldar í greinargerð með frumvarpinu. En í ljósi þess að þetta hefur verið mismunandi milli nefnda — við getum bara séð það að eina nefndin sem hefur leitað ráðgefandi álits hingað til er sú stjórnsýslunefnd sem hefur fengið þessa heimild með pósitífum hætti í lögum. Ef við teljum að hér sé verið að setja nokkuð skýran lagaramma um þetta þá skiptir það auðvitað máli hvernig lögskýringargögnin eru úr garði gerð þannig að ég tel að óvissan verði heldur minni verði þetta frumvarp að lögum um mögulega framkvæmd á þessu.

Ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir andsvarið. Það er fínt að fá þetta fram og við hljótum að vera sammála um að það er mikilvægt að nefndin fari vel yfir þessi álitaefni

og þegar vikið sé frá lögmæltum afgreiðslufrestum stjórnsýslumála þurfi að gæta þess að slíkt sé alls ekki gert nema brýna nauðsyn beri til.

bendir á, listi yfir þær kærunefndir sem þetta frumvarp kann að snerta. En ástæða þess að við teljum að þetta verði ekki með tæmandi hætti talið er að það er EFTA-dómstóllinn sem skilgreinir hvaða skilyrði þurfi að uppfylla og því er það ekki eingöngu í höndum okkar hér

Í fyrsta lagi tel ég það vera rökrétt að sjálfstæðar stjórnsýslunefndir sem leysa úr kærumálum standi jafnfætis dómstólum til að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Þar sem sú heimild hefur verið fyrir hendi, bæði hjá dómstólum og hjá kærunefnd

Ef við hugsum um þetta sem réttarbót, því að ég lít á þetta mál sem réttarbót, að ef ráðgefandi álits hefur verið aflað í máli sem er fordæmisgefandi þá bæði einfaldar það úrlausn þeirra mála sem kunna í framhaldinu að koma og dregur úr líkum á að þetta mál fari til dómstóla þar sem mögulega þess álits verður svo aflað síðar meir og með tilheyrandi töfum á því stigi. Ég vil líka nefna það að mörg þeirra mála sem sjálfstæðar stjórnsýslunefndir fjalla um koma ekki til kasta dómstóla, ýmist vegna þess að aðilar máls hafa ekki þau fjárráð sem nauðsynleg eru til að reka mál fyrir dómstólum eða vegna þess að þeir fjárhagslegu hagsmunir sem eru undir í málinu eru of litlir til að slíkur rekstur svari kostnaði.

um þetta, þ.e. að unnt sé fyrir sjálfstæða stjórnsýslunefnd að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. En ástæða þess að við leggjum til að þetta sé sett í lög er, eins og ég kom að hér áðan, að ekki hefur verið einhugur meðal helstu fræðimanna á þessu sviði hvort túlka beri lögin um EES-samninginn með þeim hætti að þessi heimild sé til staðar. Þá vitna ég í úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Hún starfar að mjög miklu leyti samkvæmt þeim reglum sem eru hluti af íslenskum rétti vegna EES-samningsins og hefur ítrekað komist að þeirri niðurstöðu að nefndinni sé beinlínis óheimilt að afla ráðgefandi álits. Það er því tvímælalaust óvissa uppi um túlkun laganna og við teljum mikilvægt að eyða þeirri óvissu, teljum þetta réttarbót eins og hv. þingmaður kom hér að. Hefði verið betri leið að fara að gefa einstökum nefndum slíka heimild? Það var ekki okkar mat þegar við fórum yfir þetta. Á sínum tíma fær kærunefnd útboðsmála þessa heimild í lögum frá árinu 2013 vegna þess að bregðast þurfti við einhverjum aðstæðum. Ég held að það sé mun hreinni tillaga að þetta hreinlega gangi yfir allt kerfið. En eins og ég nefndi hér áðan þá er erfitt að telja nefndirnar upp með tæmandi hætti því þetta ræðst líka af þeim skilyrðum sem skilgreind eru af hálfu dómstólsins um hvað nefnd þurfi að uppfylla til að teljast

komst að þeirri niðurstöðu að hún gæti ekki aflað ráðgefandi álits, hún úrskurðaði ekki sérstaklega um það en hafði hug á því að leita eftir slíku áliti og ákvað að gera það ekki því að hún taldi að heimildin væri ekki skýr. Ég myndi telja að þær nefndir sem mest eru að fást við EES-reglur séu þær nefndir sem líklegastar eru til að hafa hug á að leita eftir slíku áliti og það á svo sannarlega við um áfrýjunarnefnd neytendamála. En eins og kemur fram hér í listanum eru allnokkrar af þeim nefndum sem þar eru taldar upp fyrst og fást við EES-mál en hjá öðrum nefndum er þetta miklu fjölbreyttara. Það eru ekki síst þær nefndir sem mest hafa verið að fást við EES-mál þar sem þessi mál hafa komið upp. Einhver ástæða er væntanlega fyrir því að nefndir almennt hafa ekki verið að óska eftir þessum ráðgefandi álitum. Þó að þetta sé ekki einhlítt þá virðist það vera hin ráðandi túlkun að þeim sé það ekki heimilt. Og það skýtur stoðum undir það að löggjafinn hafi talið nauðsynlegt á sínum tíma að orða þessa heimild með pósitífum hætti hjá kærunefnd útboðsmála.

við eigum líka að gera það við lagafrumvörp sem lögð eru fram þannig að þau gangi ekki gegn EES-samningnum. Það virðist eiga að leysa það með einhverri patentlausn sem gengur gegn stjórnarskránni og bindur hendur löggjafans til framtíðar. Við eigum líka að kanna það þegar reglur eru gullhúðaðar, ganga of langt.

og í samræmi við samninginn þannig að íslensk stjórnsýsla sé ekki í lausu lofti þegar kemur að kærumálum til stjórnsýslunefnda. Þetta er mikilvægt mál, sérstaklega í ljósi þess að það virðist vera að nefndir, alla vega tvær nefndir, hafa talið sig ekki hafa þessa heimild og við skulum vona að þetta verði að lögum og að við stöndum betur að lagasetningu á Íslandi, að öll lagasetning sé í samræmi við EES-samninginn og líka að við séum ekki að íþyngja Íslendingum með þyngri reglum án þess að vita það meira að segja.

Flutningsmenn eru Birgir Þórarinsson, Ásmundur Friðriksson, Diljá Mist Einarsdóttir, Óli Björn Kárason, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Ingibjörg Isaksen, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Eyjólfur Ármannsson, hv. þingmenn.

Í fyrri útgáfum frumvarpsins var einnig kveðið á um að flaggað skyldi með sama hætti við byggingu Hæstaréttar Íslands, embættisbústað forseta Íslands og skrifstofu hans í Reykjavík en gerðar hafa verið breytingar á frumvarpinu með tilliti til athugasemda sem bárust. Með frumvarpinu er lagt til að flaggað verði alla daga ársins frá kl. 8 að morgni til kl. 21 að kvöldi á Alþingishúsinu og Stjórnarráðshúsinu og að fáninn verði lýstur upp í skammdeginu. Herra forseti. Áhugi landsmanna á sögu íslenska fánans hefur aukist nokkuð á síðustu misserum ef marka má fjölda fyrirspurna sem hafa borist Vísindavef Háskóla Íslands. Ætla má að hinn aukni áhugi landsmanna tengist 100 ára fullveldisafmælinu 2018 og 80 ára afmæli lýðveldisins á þessu ári. Með gildistöku sambandslaganna 1. desember 1918 viðurkenndu Danir fullveldi Íslands. Á hádegi þann dag var klofinn fáni dreginn að húni á fánastöng Stjórnarráðshússins, eins og áður segir. Slíkur fáni nefnist einnig tjúgufáni en tjúga er annað orð yfir gaffal eða heykvísl. Fáninn sem dreginn var að húni 1. desember 1918 var sá sami og við notum í dag, heiðblár hvítum krossi og hárauðum krossi innan í þeim hvíta. Blái liturinn var reyndar ljósari en við erum vön og varð ekki dekkri fyrr en árið 1944. Um liti fánans var fjallað í konungsúrskurði sem gefinn var út 30. nóvember 1918. Sömu litir höfðu einnig verið tilgreindir í konungsúrskurði frá 19. júlí 1915. Litatillagan var önnur af tveimur sem svokölluð fánanefnd lagði fram 1913. Þessa fánahugmynd hafði Matthías Þórðarson, þá þjóðminjavörður, fyrst sýnt níu árum fyrr á fundi í Stúdentafélagi Reykjavíkur 27. september 1906. Í grein í tímaritinu Valurinn 12. október 1906 er sagt frá fundinum. Þar er fána Matthíasar lýst og útskýrt hvað litirnir eiga að tákna. Með leyfi forseta: „Á fundinum sýndi hr. Matthías Þórðarson prýðisfallegan fána, sem hann hafði dregið upp; var það hvítur kross í blám feldi, með rauðum krossi í miðjunni, og átti að tákna fjallablámann, ísinn og eldinn. Gazt mönnum hið bezta að fána þessum, og þykja oss miklar líkur til, að menn komi sér saman um, að velja hann.“ — Þennan fróðleik er hægt að finna á vef Stjórnarráðsins og Vísindavef Háskóla Íslands. Ef við berum okkur saman við margar aðrar þjóðir hafa verið fremur stífar reglur um fánanotkun og fánatíma almennt hér á landi. Að mati Bandalags íslenskra skáta hefur virðing fyrir fánanum farið vaxandi og landsmenn farnir að nota hann talsvert meira en var. Engu að síður nota Íslendingar fánann lítið, nær eingöngu á fánadögum, sem eru ekki nema 12 á ári, og á knattspyrnuleikjum þar sem hann er vinsæll. Skátarnir hafa hvatt til notkunar á íslenska fánanum og vil ég taka undir það. Segja má að skátarnir séu sérstakir varðmenn fánans og fyrir það ber að þakka. Það er mat skátanna að staða fánans hafi verið að styrkjast og er það jákvætt.

Ríkisvaldið gæti styrkt skátana til þeirra verka. Vissulega eru til skriflegar leiðbeiningar um notkun fánans en það er að mínum dómi of algengt að ekki sé rétt með hann farið eins og t.d. þegar hann er dreginn í hálfa stöng. Rétt er að skoða aðeins í samhengi þessa máls hvaða reglur og hefðir gilda í nágrannalöndum okkar þegar kemur að fánanotkun á opinberum byggingum. Hvað fánatíma snertir er það almennt þannig meðal Norðurlandaþjóðanna að fánatíminn er frá kl. 8 á morgnana til kl. 21 og horft er til þessara tímamarka í frumvarpinu. Á konungshöllinni í Svíþjóð er flaggað alla daga og við þinghúsið. Fánarnir eru teknir niður við sólsetur, þó ekki seinna en kl. 21. Í Noregi er flaggað alla daga við Stórþingshúsið og fáninn dreginn niður við sólsetur, þó ekki síðar en kl. 21. Herra forseti. Sjálfstæðisbaráttu okkar Íslendinga fylgdi einnig barátta fyrir íslenskum fána. Hann er því táknmynd sjálfstæðisbaráttu okkar og fullveldis. Það er vel við hæfi að við gerum fánann okkar sýnilegri á Alþingishúsinu og á Stjórnarráðsbyggingunni. Með því að flagga alla daga ársins á Alþingishúsinu og á Stjórnarráðsbyggingunni sýnum við fánanum meiri virðingu og aukum veg hans, sömu virðingu og við sýnum landinu okkar, náttúrunni og menningu. Að þessu sögðu, herra forseti, vísa ég málinu til hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.

Í grunninn snýst þetta mál svolítið um að færa okkur til nútímans. Það hefur margt breyst frá því að þessi lög voru sett og var vissulega mikil þörf

á landi. Ég vil taka það fram strax í upphafi að þó að þessi lagaskylda falli niður er ekkert sem kemur í veg fyrir að sveitarfélög haldi áfram að styðja

og á síðustu 24 árum hafa miklar breytingar orðið í átt til jafnréttis og jafnræðis og mikilvægt að haldið sé áfram að skapa samfélag og lagaumhverfi sem hefur í hávegum jafnan rétt og stöðu karla, kvenna og annarra kynja, hvort sem það er á vinnumarkaði eða utan hans. Í þessu sjónarmiði langar mig líka að benda á að við erum komin með lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

sveitarfélaganna, koma til móts við þá stjórnskipun sem við höfum um jafnræði og sýna það í verki að við séum að ná árangri í jafnréttismálum.

Ég vil byrja á því að fagna þeirri miklu umræðu sem þetta mál fékk þegar það var flutt hér á síðasta þingi. Það fór mikil umræða fram í þjóðfélaginu í framhaldinu sem sýndi mikilvægi þess að

er orðin það mikil og það eru margir sem eru í þannig ástandi að þeir eru að leita sér aðstoðar og hjálpar og það fer mikil umræða fram í heiminum öllum og meðal stærstu háskóla heims um

að undirbúa og leggja til nauðsynlegar breytingar, hvort sem er á lögum, reglugerðum eða með öðrum hætti, sem heimila rannsóknir og tilraunir með hugvíkkandi efnið sílósíbín í geðlækningaskyni og skapa skýra umgjörð fyrir sérhæfða meðferðaraðila um notkun efnisins í þeim tilgangi.

að nýta þessi efni og taka þátt í þeim rannsóknum og tilraunum sem eru í gangi núna víða um heim í þessum efnum, þá stækkar sá hópur sem er að nota þetta á hinum falda markaði eins og ég sagði áðan, fyrir utan heilbrigðiskerfið. Það eykur svolítið líkurnar á því að við förum að fá

ófaglærðu fólki þá erum við bara að bjóða hættunni heim og stækka það vandamál sem röng notkun á þessum efnum getur valdið. Við skulum frekar setja skýrar leikreglur og hraða þeim rannsóknum og tilraunum sem er verið að gera með þessi efni í gegnum heilbrigðiskerfið.

Það kom strax í ljós þegar umræðan fór af stað fyrir rúmu ári síðan þetta er komið víða hér á landi og hvað umræðan er komin langt hér á landi en líka hvað er hægt að vinna hratt í þessu máli hér á landi. Hér komu á ráðstefnu í Hörpu allir

leggja gríðarlega fjármuni og tíma í að rannsaka. Þannig að við skulum ekki vera smá þó að við séum fá. Við skulum bara taka þessu máli alvarlega.

lausn sem getur hjálpað mörgum — þetta verður aldrei töfralausn, hún mun ekki finnast, það þarf fjölbreyttar lausnir. Hér er eitt verkfæri í viðbót í verkfærakistuna og við skulum

til að auka árangur af sálfræðilegum meðferðum gefið vísbendingar um mun betri árangur en áður hefur náðst við þunglyndi og áfallastreitu, svo eitthvað sé nefnt, vegna þess að fólk kemst í mun dýpri tengsl við það sem liggur að baki vandanum. Þetta á sérstaklega við um hugvíkkandi efnin MDMA og sílósíbín. Meðferðir hafa þegar verið leyfðar í Sviss í reyndar nú að verða tíu ár og nú nýverið í Ástralíu og Kanada.

Það er þegar leyft í Oregon í Bandaríkjunum samhliða sálfræðimeðferð. Sú tillaga sem hér hefur verið lögð fram er nú lögð fram í annað sinn og hefur verið leitað til heilbrigðisyfirvalda um nánara samstarf í þessum efnum. Þetta er auðvitað umdeilt meðal geðlækna. Ég hef kynnt mér þetta nokkuð vel, rætt við geðlækna beggja vegna borðs en flestir eru sammála um að

Hægt er að nálgast þetta í gegnum íslensk lyfjafyrirtæki. Rannsóknir hafa sýnt, eins og ég kom inn á, að þetta gagnast afar vel við þunglyndi, kvíða, áfallastreitu og reyndar fíknisjúkdómum. Það hefur verið leitað til Lyfjastofnunar og ráðherra um að fá að gera rannsóknir hér á landi en ekki hafa fengist nein ákveðin svör um það.

Allir virtustu háskólar í heimi eru í mjög viðamiklum, stórum rannsóknum sem eru m.a. kostaðar með þátttöku lyfjafyrirtækja og heilbrigðisyfirvalda.

sem er af stærðargráðu sem við myndum aldrei geta fjármagnað úr íslenskum ríkissjóði. En þetta sýnir alvarleikann sem býr að baki, virðulegur forseti, þegar svo virtir aðilar eru farnir að taka þátt í þessu og Lyfjastofnun Bandaríkjanna er á þröskuldi þess að samþykkja þessi efni sem hluta af meðferð hjá þeim sem glíma við þau veikindi sem hér eru.

Þetta eru samtök sem eru búin að vera starfandi hátt í 30 ár á þessum vettvangi. Þau eru búin að klára fasa 3-rannsóknir. Þetta eru þau samtök sem eru á bak við það að MDMA er nú komið í skráningarferli hjá Lyfjastofnun Bandaríkjanna til að nota við áfallastreitu og sem meðferð fyrir meðferðaraðila í námi. Það er reiknað með að Evrópa verði aðeins síðar á ferðinni en reynslan segir okkur að það geti verið 1–2 ár. Hér var minnst áðan á þá ráðstefnu sem haldin var í Hörpu á síðasta ári, í janúar 2023. Það var mjög áhugavert, ég hafði því miður reyndar ekki tök á að fara þessa ráðstefnu sjálfur, var erlendis, en það var mjög áhugavert að sjá hversu þátttakan var víðtæk. Hingað komu, eins og áður sagði, allir helstu sérfræðingar heims í þessum efnum,

auk fjölda erlendra aðila sem komu hingað sérstaklega til lands til að taka þátt í henni. Síðastliðið haust var síðan af hálfu íslenskra aðila en með aðstoð þessara samtaka, MAPS í Bandaríkjunum, sem ég vitnaði hér til áðan, áðan, haldið námskeið fyrir heilbrigðisstarfsmenn. Ef ég fer með rétt þá skilst mér að það hafi verið 30 manns á námskeiðinu, það hafi verið fullbókað og yfir þriðjungur af þátttakendum hafi komið frá öðrum Norðurlöndum, heilbrigðisstarfsmenn af öðrum Norðurlöndum. Annað slíkt námskeið er fyrirhugað núna á vormisseri og ég held að það sé fullbókað líka. Þarna er þetta eingöngu hugsað fyrir heilbrigðisstarfsmenn, þ.e. lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og aðra slíka, fólk sem hefur réttindi til að meðhöndla fólk sem er með þunglyndiseinkenni. Það hefur verið sótt sérstaklega um til Lyfjastofnunar og heilbrigðisráðuneytisins að heimila innflutning á þessum efnum til notkunar á þessum námskeiðum. Ég veit ekki hvort það hefur fengist en það væri vel ef svo væri. Ég hafði sjálfur frumkvæði að því þegar ég var dómsmálaráðherra að hafa samband við heilbrigðisráðuneytið og aðra til að kanna það hvort við gætum fjármagnað og fengið fjármögnun á meðferð sem gæti hjálpað föngum á Íslandi, en greiningar segja okkur að langstærstur hluti fanga á við einhvers konar geðræn vandamál að stríða. Hugmyndin var sú — og hún fékkst eftir að ég hafði tækifæri til að tala við sérfræðinga á þessu sviði,

umfang slíkra rannsókna á erlendum vettvangi en vissulega hefði verið hægt að gera slíka rannsókn. Þannig held ég að við Íslendingar höfum mikil tækifæri til að hugsa smærra í þessu út af fámenni þjóðarinnar og að við höfum tækifæri til þess að prófa okkur áfram eins og aðrar þjóðir eru að gera undir yfirstjórn heilbrigðisstarfsfólks okkar sem margt hvert hefur orðið þó nokkra þekkingu og reynslu af þessum efnum. Hugmyndin var að fara lengra með þetta en ekki fékkst samþykki heilbrigðisyfirvalda til þátttöku í því.

Það þarf að tryggja vel þessar breytingar í meðförum sem eru í vændum. Það þarf að tryggja menntun fagaðila. Það þarf að tryggja aðgengi að lyfjum og aðkomu Sjúkratrygginga varðandi kostnaðinn. Það er auðvitað þannig með svona skref eins og svo mörg, og það er ekkert óeðlilegt við það, að það eru mjög skiptar skoðanir um þetta meðal íslenskra geðlækna. Ég hef rætt og gerði mér far um að ræða við við lækna og heilbrigðisstarfsfólk sem er eiginlega sitt hvorum megin borðsins. Ég get þó sagt að allir eru mjög áhugasamir um þá þróun sem er í gangi, fylgjast með af miklum áhuga upplýsingar á grundvelli þeirra rannsókna sem liggja fyrir nú þegar sem geta gefið okkur miklar væntingar, eða eins og geðlæknar hafa orðað það við mig; að það megi búast við byltingu í geðlækningum, við séum á þröskuldi byltingar í geðlækningum á næstu árum. Það þarf ekki að fara mörgum orðum um það hvaða áhrif það hefði á þá einstaklinga sem hér eru undir að geta mögulega fengið betri bata við sínum meinum sem oft og tíðum eru eru hræðileg

ég ætla að segja milljarða króna, þessar meðferðir í heilbrigðiskerfinu á hverju ári og þetta gæti leitt til, þegar þetta kemur inn að mati sérfræðinga sem ég hef rætt við, milljarða sparnaðar í íslensku heilbrigðiskerfi. Ég vil hvetja til þess að þingið setji mál eins og þetta í ákveðinn forgang og gefi heilbrigðisyfirvöldum leiðarvísi um það hvert við viljum fara. Við eigum auðvitað að vera þátttakendur, virðulegur forseti, í þessum merkilegu skrefum af þeim mætti sem við mögulega getum.

Flutningsmenn að frumvarpinu með mér eru Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson, öll úr Flokki fólksins. Ég ætla að byrja á að varpa fram tveimur spurningum: Eru innheimtufyrirtæki og lögmannsstofur sami hluturinn? Stunda innheimtufyrirtæki og lögmannsstofur sams konar starfsemi? Svarið við þessum spurningum er augljóslega nei. Þarna á sér stað allsendis ólík starfsemi þó að hún geti í ákveðnum tilvikum skarast eitthvað, t.d. ef lögmannsstofur þurfa að innheimta eitthvað fyrir viðskiptavin, en það gerir þær ekki að innheimtufyrirtækjum. Það eru mörg innheimtufyrirtæki hér á landi og þá erum við ekki að tala um bankana. Bankar eru ekki innheimtufyrirtæki þótt þeir innheimti lán. Það er nauðsynlegur fylgifiskur starfsemi þeirra en ekki kjarninn í henni. Á Íslandi eru hins vegar fjölmörg fyrirtæki sem eingöngu eða svo til eingöngu sinna innheimtu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. En þessi fyrirtæki sitja því miður ekki öll við sama borð. Svo merkilegt sem það er ræðst staða þeirra við borðið af því hvernig eignarhaldi þeirra er háttað. Það fer eftir því hvort eigandi þeirra er lögmaður eða ekki, eða hvort sá lögmaður kýs að fara að lögum um innheimtufyrirtæki eða nýta sér þær glufur sem eru í innheimtulögum sem þessu frumvarpi er ætlað að fylla upp í. Fyrirtækin sem fara að innheimtulögum þurfa að sækja um starfsleyfi og sæta eftirliti fjármálaeftirlitsins. Þess skal getið til að fyrirbyggja misskilning að sum þessara fyrirtækja eru í eigu lögmanna að öllu eða einhverju leyti en ekki eru allir lögmenn jafn heiðarlegir. Sumir lögmenn sem svo til eingöngu sinna innheimtustörfum kjósa að gera það í skjóli lögmannsréttinda sinna og komast þannig hjá því að uppfylla skilyrði hins opinbera til að fá leyfi til innheimtustarfsemi, auk þess sem þeir koma sér hjá eftirliti Fjármálaeftirlitsins. A.m.k. eitt af þessum leyfislausu innheimtufyrirtækjum var stórtækt í innheimtu ólöglegra smálána. Það var svo stórtækt að það var nánast rekið sem útibú fyrir erlent smálánafyrirtæki sem þó starfaði hér á landi undir íslenskum vörumerkjum en í skjóli erlendrar kennitölu. Leyfislausa innheimtufyrirtækið gekk hart fram við innheimtu en þegar undan viðskiptaháttum þess var kvartað voru góð ráð dýr því þá kom í ljós að Fjármálaeftirlitið hafði enga lögsögu yfir fyrirtækinu enda hafði það aldrei sótt um leyfi né uppfyllt nokkur skilyrði innheimtulaga um sérhæfð innheimtufyrirtæki. Fyrirtækið var rekið sem lögmannsstofa þótt það sinnti eingöngu innheimtu smálána og var líklega stofnað í þeim tilgangi einum að innheimta smálán hinna íslensku vörumerkja þessa erlenda fyrirtækis. Árið 2014 sendu Hagsmunasamtök heimilanna kvörtun til umboðsmanns Alþingis vegna þessara leyfislausu innheimtufyrirtækja sem ég mun koma nánar að á eftir. Þegar Neytendasamtökin fóru árið 2019 að vinna í málum vegna smálána reyndu þau að kvarta til Lögmannafélagsins sem er eini aðilinn sem þessi leyfislausu innheimtufyrirtæki bera ábyrgð gagnvart en í fyrsta lagi fengu Neytendasamtökin ekki að kvarta því þau voru ekki aðilar máls. Þetta er nokkuð sem bæði þau og Hagsmunasamtök heimilanna hafa oft rekið sig á og þarna er nauðsynlegt að bæta löggjöfina og mun ég flytja frumvarp um réttarúrræði neytendasamtaka innan skamms hér á þinginu sem ætlað er að bæta úr því. En dæmið sem hér fylgir sýnir fram á nauðsyn þess. Samtökin fundu eitt af fórnarlömbum fyrirtækisins en var þá bent á að kvörtunin yrði að beinast að lögfræðingnum sem átti fyrirtækið sem átti fyrirtækið persónulega en ekki fyrirtæki hans. Úrskurðarnefnd lögmanna skilaði úrskurði þar sem tikkað var í nokkur box á áður skilgreindu eyðublaði en taldi þó að háttsemi lögmannsins hefði verið aðfinnsluverð. en taldi þó að háttsemi lögmannsins hefði verið aðfinnsluverð. Eigandi leyfislausa fyrirtækisins brást við með því að stefna þeim sem skrifaður var fyrir kærunni. Kannski má segja að hann eigi þann rétt til að verja sig en það eiga fórnarlömb hans líka. Með því að sækja ekki um tilskilin leyfi er eigandi þessa leyfislausa innheimtufyrirtækis í raun búinn að svipta fórnarlömb sín möguleikanum á því að leita réttar síns með því að senda kvörtun til Fjármálaeftirlitsins sem taka ætti að öllu eðlilegu á málum sem þessum. Löngu áður en þetta allt átti sér stað árið 2014 sendu Hagsmunasamtök heimilanna kvörtun til umboðsmanns Alþingis vegna þessara leyfislausu innheimtufyrirtækja. Engu að síður starfa þau enn í dag án leyfa og án eftirlits Fjármálaeftirlitsins í skjóli þess að eigendur þeirra séu lögmenn. Frumvarpið sem ég er að mæla fyrir á rætur að rekja til þess álits sem umboðsmaður Alþingis gaf út vegna kvörtunar Hagsmunasamtaka heimilanna yfir skorti á eftirliti með innheimtustarfsemi strax árið 2014. Við meðferð málsins kom í ljós að nokkur fyrirtæki sem stunduðu slíka starfsemi hefðu starfað án eftirlits þar sem óljóst væri hvort þau féllu undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins eða Lögmannafélags Íslands með þeirri afleiðingu að hvorugur þeirra eftirlitsaðila hafði í raun eftirlit með þeim og var mælst til úrbóta þar að lútandi. Með lögum nr. 55/2018 voru gerðar breytingar á innheimtulögum sem ætlað var að bregðast við niðurstöðum umboðsmanns Alþingis í fyrrnefndu máli en þau gengu í raun í öfuga átt. Innheimtulögum var í staðinn breytt þannig að auk lögmanna og lögmannsstofa mættu lögaðilar sem eru að öllu leyti í eigu eins eða fleiri lögmanna eða lögmannsstofa stunda innheimtu án innheimtuleyfis. Maður hlýtur að spyrja sig af hverju löggjafinn ákvað að fara þessa leið. Með þessari breytingu var í raun farið þvert gegn tilefni þeirra umkvartana sem málið átti rætur að rekja til. Í stað þess að skerpa á leyfisskyldu voru undanþágur frá henni víkkaðar út án viðhlítandi rökstuðnings. Enn er sá annmarki til staðar að innheimtufyrirtæki í eigu lögmanna lúta hvorki eftirliti Fjármálaeftirlitsins né Lögmannafélags Íslands þar sem eingöngu lögmenn eru í félagatali þess en engin félög. Jafnframt eru viðurlagaheimildir úrskurðarnefndar lögmanna takmörkunum háðar. Síðan þessi lagabreyting var gerð árið 2018 hafa komið fram ábendingar um að hún hafi ekki reynst eins og ætlast var til. Svo virðist sem enn starfi innheimtufyrirtæki án eftirlits eða óljóst sé hvernig eftirliti er háttað og breytingin hafi því alls ekki tekið af öll tvímæli um það. Við samningu þessa frumvarps hefur verið tekið mið af slíkum ábendingum. Það að skipta innheimtuaðilum í tvo hópa í innheimtulögum, annars vegar þá sem falla undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins og hins vegar tiltekna aðila sem eru undanþegnir leyfisskyldu eins og t.d. opinbera aðila, fjármálafyrirtæki, lögmenn og lögmannsstofur er í sjálfu sér ekki óeðlilegt í ljósi þess að t.d. fjármálafyrirtæki eru þegar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins á meðan Lögmannafélag Íslands hefur eftirlit með störfum lögmanna. Þannig má ætla að sérstaða lögmanna samkvæmt innheimtulögum stafi af því að innheimta á kröfum skjólstæðinga er oft liður í lögmannsstörfum sem má skilgreina sem aukastarf með aðalstarfseminni, þ.e. lögmannsþjónustu. Eftir sem áður hefur verið bent á að það sé óeðlilegt og geti skapað óvissu og glufur í eftirliti ef fyrirtæki sem hafa innheimtu að meginstarfsemi sinni geti sniðgengið starfsleyfisskyldu með því einu að skráðir eigendur þeirra séu lögmenn. Jafnframt er það til þess fallið að raska samkeppnisstöðu innheimtuaðila með starfsleyfi sem uppfylla öll skilyrði þess að önnur fyrirtæki á sama markaði geti komið sér hjá leyfisskyldu. Með frumvarpi þessu er því lagt til að skýrari aðgreining verði gerð á milli fyrirtækja með lögmannsþjónustu sem aðalstarfsemi og fyrirtækja

Með hliðsjón af ábendingum í umsögnum Hagsmunasamtaka heimilanna er einnig lagt til að skerpt verði á upplýsingaskyldu innheimtuaðila um réttarúrræði neytenda og áréttað að eftirlit með viðskiptaháttum innheimtuaðila fari fari að öðru leyti eftir lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Samkvæmt könnun sem gerð var fyrir starfshóp hvítbókar um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið vissu 62,9% aðspurðra ekki hvert þeir myndu leita út fyrir viðskiptabanka vegna ágreinings við bankann eða kvörtunar. Bendir það til þess að almenn vitund um slík úrræði sé lítil meðal neytenda og því sé ástæða til að gera úrbætur þar að lútandi. Ákvæði um skyldu til að hafa aðgengilegar upplýsingar um úrskurðar- og réttarúrræði ef ágreiningur rís milli atvinnurekenda og neytenda koma m.a. fram í lögum um fjármálafyrirtæki, lögum um neytendalán, lögum um fasteignalán til neytenda, lögum um útgáfu og meðferð rafeyris og lögum um greiðsluþjónustu. Með hliðsjón af markmiðum EES-samningsins um skilvirka neytendavernd er því lögð til viðbót við 6. gr. innheimtulaga um góða innheimtuhætti. Þannig bætist við hana tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi: „Það telst einnig brjóta í bága við góða innheimtuhætti að krefja skuldara um að greiða hærri innheimtukostnað en heimilt er samkvæmt gildandi lögum og reglum. Innheimtuaðili skal hafa aðgengilegar upplýsingar um úrskurðar- og réttarúrræði ef ágreiningur rís milli innheimtuaðila og skuldara.“ Þannig verði Þannig verði það skilgreint sem hluti af góðum innheimtuháttum að upplýsa neytendur um úrskurðar- og réttarúrræði ef ágreiningur rís við innheimtuaðila. Enn fremur verði tekið af skarið um að almennt sé óheimilt að krefja skuldara um að greiða hærri kostnað en leyfilegt er að leggja á kröfu samkvæmt gildandi lögum, svo sem vegna neytendaláns. Meginreglan hlýtur að vera sú að samkeppnisstaða fyrirtækja skuli vera jöfn. Það er hins vegar augljóst að ekki er jafnræði eða jöfn samkeppnisstaða milli fyrirtækja sem annars vegar uppfylla öll lög og skyldur og hinna sem gera það ekki. Helstu rökin fyrir því að samþykkja þetta frumvarp er að við eigum öll að vera jöfn fyrir lögum og enginn á að komast upp með að komast hjá því að uppfylla lögfest skilyrði fyrir starfsemi sinni með því að skáka í skjóli blekkinga. Þetta er þannig einnig spurning um neytendavernd, því ef innheimtuaðili þarf ekki að lúta eftirliti eða skilyrðum þar til bærra aðila aukast líkurnar á því að lög um neytendavernd séu brotin auk þess sem neytandinn getur ekki leitað neitt með umkvörtunarefni sín. Með frumvarpinu er því lagt til að undanþága lögaðila í eigu lögmanna og lögmannsstofa, sem ekki eru eiginlegar lögmannsstofur heldur hrein innheimtufyrirtæki, verði felld brott þannig að öll slík fyrirtæki verði framvegis starfsleyfisskyld án tillits til eigenda þeirra. Eftir sem áður megi þó lögmenn og lögmannsstofur stunda innheimtustarfsemi án sérstaks starfsleyfis, enda sé það tilfallandi liður í lögmannsstörfum þeirra. Ég hvet þingmenn til að samþykkja þetta frumvarp enda felst í því réttarbót fyrir neytendur, auk þess sem það er í samræmi við athugasemdir umboðsmanns Alþingis og Evrópureglur.

Forseti. Flutningsmenn þessa frumvarps eru allur þingflokkur Pírata ásamt öllum þingflokki Flokks fólksins

Þessi þingsályktunartillaga var upphaflega flutt af þeim sem hér stendur á 148. löggjafarþingi, 169. mál, en var ekki afgreidd.

verði til þess að treysta forsendur ákvörðunar um skjótari aðgerðir við uppbyggingu Skógarstrandarvegar en eru áformaðar að óbreyttu.

Það er vert að spyrja sig hvort það sé eðlilegt að þjóð nái ekki betri tökum á vegagerð á heilli öld en sem hér virðist. Að mínu mati er áratugabið eftir nauðsynlegum úrbótum á veginum ótæk. Um er að ræða fjölfarna leið sem er jafnframt verslunar- og viðskiptaleið en um hana fara einnig ótal ferðamenn til að njóta þess menningarauðs og spennandi áfangastaða sem leynast víða við innanverðan Breiðafjörð. Það er alveg ljóst að umferð hefur stóraukist í þessu tilliti enda svæðið fjölsótt. Það er ekkert launungarmál að bættar samgöngur um Skógarströnd myndu stórauka möguleika til margvíslegs samstarfs og bættrar þjónustu á svæðinu, svo sem í heilbrigðis- og menntamálum en ekki síst í uppbyggingu ferðaþjónustu. Heilsársvegur um Skógarströnd

Rannsókn sem gerð var á slysatíðni á veginum á árunum 2007–2010 undir stjórn Þórodds Bjarnasonar leiddi í ljós að Skógarstrandarvegur var einn þriggja hættulegustu vegkafla landsins. Í umsögn SSV um málið frá síðasta þingi segir frá úttekt sem Ólafur Guðmundsson, ráðgjafi í umferðaröryggismálum, vann fyrir samtökin á árinu 2019 en þar kom m.a. fram að umferð um Snæfellsnesveg 54 hefur aukist verulega.

Ekki er ástæða til að ætla að þetta hafi breyst til batnaðar þar sem fréttir af umferðaróhöppum á þessum vegi eru tíðar, enda ástand hans bágborið og ljóst að hann stendur engan veginn undir þeirri umferð sem um hann fer né þjónar hann því hlutverki sínu að mynda greið tengsl milli byggðra bóla þar sem hann liggur. Leiðin um Skógarströnd er tenging Snæfellinga við aðra landshluta, bæði Vestfirði og Norðurland. Ástand vegarins kemur þó í veg fyrir að svo sé og keyra íbúar á Snæfellsnesi oftast um lengri veg suður fyrir Borgarnes nema við bestu skilyrði að sumri til að fara leiðar sinnar norður í land, sem og þeir sem eiga erindi á Snæfellsnes. Það er um 100 km lengri leið til Vestfjarða og 60 km lengri leið norður í land það sama gildir um vöruflutninga sem eru umtalsverðir á milli Vestfjarða, Snæfellsness og Norðurlands, ekki síst með sjávarafurðir. Traustar samgöngur myndu þess vegna minnka útblástur vegna styttri vegalengda svo um munaði.

Virðulegi forseti. Um er að ræða vegkafla sem hefur mikilvægt hlutverk til framtíðar. Tafir á framkvæmdum aftra uppbyggingu á svæðinu og samstarfi sveitarfélaga. Vegurinn er meðal hættulegustu vegkafla landsins í því ástandi sem hann er í dag.

er svæðið auðugt af fjölbreyttri náttúru, sögu og menningarhefðum sem gætu staðið undir uppbyggingu ferðaþjónustu ef greiðar samgöngur væru fyrir hendi. Ég segi því aftur: Eftir hartnær 100 ára umræður um uppbyggingu Skógarstrandarvegar á Alþingi er kominn tími til athafna.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni svarið en ég velti fyrir mér hvað hefur í rauninni tafið vinnuna við samgönguáætlun inni í nefndinni í vetur því að eins og fram kom í máli hv. þingmanns þá var hún lögð fram í haust og ég hef ákveðnar áhyggjur af því, miðað við allar fyrirliggjandi umsagnir, að nefndin falli á tíma við að taka á móti gestum og fjallað um málið. Þetta segi ég í ljósi reynslu minnar af umfjöllun um samgönguáætlun í umhverfis- og samgöngunefnd á síðasta kjörtímabili. En ég fagna orðum hv. þingmanns um stofnvegi. Það eru raunar tveir Það eru raunar tveir langir kaflar á stofnvegum sem á eftir að byggja upp í landinu. Það er annars vegar Bárðardalsvegur, sem er meira en 30 km langur malarkafli sem er aðkoma að Sprengisandi og náttúruperlum innst í Bárðardal, og svo er það Skógarstrandarvegurinn. Svo eru styttri kaflar á nokkrum stöðum og þeir ekki svo margir. Þar að auki er svo vegur um Jökulsárhlíð til Vopnafjarðar sem er samkvæmt samgönguáætlun verið að taka út sem stofnveg og ég hef raunar furðað mig á því.

Það er þá knappari tími til stefnu varðandi vinnuna af því að nefndin vill líka geta sett mark sitt á það sem út úr þeirri vinnu kemur og yfirferð og forgangsröðun. Fjölmargir gestir hafa komið og margar umsagnir og gestakomum mun ljúka í þessari viku varðandi þetta mál. En það er líka búið að vera fjölmargt annað til umfjöllunar í nefndinni, mörg mál og mörg þegar farin

Flutningsmenn með mér á frumvarpinu er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins, þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Öllum þingmönnum var boðið að gerast meðflutningsmenn á þessu frumvarpi en skemmst frá því að segja að það þáði það enginn.

Sjúkratryggingar taka til allra tannlækninga og tannréttinga aldraðra, öryrkja og barna yngri en 18 ára. Þá taka sjúkratryggingar til tannheilbrigðisþjónustu, tannlækninga og tannréttinga sem samið hefur verið um skv. IV. kafla vegna meðfæddra galla, slysa og sjúkdóma. b. Við bætist ný málsgrein sem orðast svo: Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. skal ekki takmarka greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna tannheilbrigðisþjónustu, tannlækninga og tannréttinga barna. Jafnframt skal ekki takmarka greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna tannheilbrigðisþjónustu, tannlækninga og tannréttinga aldraðra og öryrkja sem hafa engar aðrar tekjur en lífeyri almannatrygginga sem og aðrar opinberar greiðslur sem tengjast örorku- og ellilífeyris réttindum.“ Ég ætla að endurtaka þetta svo það sé hafið yfir allan vafa: Hér erum við ekki að tala um að efnameiri einstaklingar, hvort heldur öryrkjar eða eldra fólk, séu að fá allt niður greitt hjá Sjúkratryggingum sem varðar þeirra tannheilbrigði og tannlækningar heldur erum við að miða við, eins og yfirleitt alltaf hjá Flokki fólksins, þá sem er haldið hér í sárri fátækt, í fátæktargildru órjúfanlegrar órjúfanlegrar fátæktar. Það eru þeir einstaklingar sem lifa í rauninni á engu öðru en almannatryggingum og svo öðrum félagslegum stuðningi sem þeir eiga rétt á.

Ein umsögn barst um frumvarpið á 153. löggjafarþingi og var hún frá Tannlæknafélagi Íslands, sem lýsti yfir stuðningi við framgöngu málsins. Í lögum um sjúkratryggingar er kveðið á um að sjúkratryggingar taki til nauðsynlegra tannlækninga aldraðra, öryrkja og barna. Þá taka sjúkratryggingar einnig til nauðsynlegra tannlækninga og tannréttinga í ákveðnum tilvikum, þ.e. vegna afleiðinga alvarlegra meðfæddra galla, slysa og sjúkdóma. Þá er greiðsluþátttaka sjúkratrygginga ekki skilyrðislaus. Ráðherra hefur heimild til að takmarka greiðsluþátttöku sjúkratrygginga með reglugerð. Almennt eru nauðsynlegar tannlækningar gjaldfrjálsar fyrir börn en öðru gegnir um tannréttingar. Sem dæmi má nefna að veittur er styrkur að fjárhæð 430.000 kr. ef föst tæki eru sett í báða góma, en almennt er kostnaður við slíkar tannréttingar talsvert umfram þá fjárhæð.

ég held að við getum alhæft að það sé aldrei undir milljón sem það kostar að fara með barn í tannréttingar. Ég er hér með dæmi af ungum pilti sem er mér nákominn og það mun ekki verða undir 2 millj. kr. að laga það og við erum að tala um efri góm þar, ekki einu sinni báðar hæðir, sjáið til. Það á að kosta um 2 millj. kr. þannig að þessi stuðningur, 430.000 kr., þar sem miðað er við báða góma, sem segir að þetta séu um 215.000 kr. á góm — það er svo langur vegur frá því

Við skulum átta okkur á því að svo mikil fjárútlát sem ég hér nefni hafa veruleg áhrif á fjárhag fátækra. Ég kýs að nota hugtakið fátæka. Við skömmumst okkar ekki fyrir að nota það hugtak, ég veit hvað það er að vera fátæk. Staðreyndin er sú að við erum alltaf að níðast á fátæku fólki. Við erum alltaf, löggjafinn hér, ríkisstjórn eftir ríkisstjórn, mismuna fólki eftir efnahag. Varla er neitt því ljótara en að mismuna þannig eftir efnahag að það skuli bitna á börnunum, að börnin skuli ekki geta notið og fengið þá nauðsynlegu læknis- og heilbrigðisþjónustu sem þörf krefur. Hvað skyldi nú aftur segja í 76. gr. stjórnarskrárinnar? Við getum aldrei endurtekið það nógu oft. Þar skal öllum með lögum tryggður réttur til aðstoðar vegna örorku, sjúkdóma, öldrunar og hverju öðru sem er sem þarfnast stuðnings og aðstoðar.

Ef það er ekki að brjóta stjórnarskrá þegar efnalitlum foreldrum er stillt þannig upp við vegg að þeir geta ekki með nokkru lifandi móti aðstoðað börn sín til að fá tannlæknaþjónustu, tannréttingar eða hvað eina annað sem er sem lýtur að velferð þeirra og heilbrigði, ef það er ekki brot á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, þá veit ég ekki hvað gerir

þá sem þurfa á hjálp að halda. Samfélaginu ber skylda til að tryggja að öll börn fái þá heilbrigðisþjónustu sem þau þurfa án tillits til efnahags. Það kemur sífellt betur í ljós hve mikilvæg tannheilsa er. Þá getur það haft keðjuverkandi neikvæðar afleiðingar ef ekki er gripið til réttra aðgerða á réttum tíma. Því er lagt til að framvegis verði öll tannheilbrigðisþjónusta í þágu barna gjaldfrjáls.

Stór hópur fullorðinna býr einnig við slæma tannheilsu vegna þess að kostnaðurinn er of mikill og tekjur þeirra of lágar. Þeir öryrkjar og eldri borgarar sem reiða sig alfarið á lífeyri almannatrygginga eiga nógu erfitt með að ná endum saman, ekki satt? Þeim er nánast gert ómögulegt að lifa eðlilegu lífi í samfélaginu án þess að þurfa að hokra og spara við sig hvern einasta dag. Það er ekkert fjárhagslegt svigrúm til þess að leita sér tannlækninga. Sjúkratryggingar greiða hluta kostnaðar en fólk í þessari stöðu sem ég hér tala um hefur einfaldlega ekki efni á því að greiða sinn hlut. Hugsið ykkur. Hér get ég talað af eigin reynslu. Ég hafði ekki efni á að fara til tannlæknis í tíu ár og það var ekki fyrr en ég varð öryrki á ofurlaunum sem ég hafði ráð á að leita mér tannlækninga.

sem leiðist út í það að taka smálán eins og ólánsamir unglingar sem hafa leiðst út á brautir fíknar?

20.000 og 50.000 kr. of mikið. Þau hafa ekki ráð á því, þau geta ekki veitt sér það. Þau horfa á tennurnar skemmast, horfa á þær losna, horfa á sig missa tennurnar sínar

í vör eða klofinn góm njóti stuðnings frá sjúkratryggingum til að greiða niður kostnað vegna viðhlítandi tannlækninga og tannréttinga. Nei, ekki heldur þau. Það er vegna þess að núgildandi löggjöf um tilteknar aðgerðir gerir ekki ráð fyrir því að þær séu nauðsynlegar.

Hvers lags eiginlega stjórnvöld eru þetta, virðulegi forseti? Ég bara spyr, þó að ég viti að fátt verði um svör.

þú skalt bara hafa það eins og það er og vera óheppinn að vera fátækur, sjáðu til. Þú getur bara verið með þinn skakka munn. Mig langar að vísa hér í 1.

Ekki er því lengur skilyrði að þær tannlækningar og tannréttingar séu nauðsynlegar í orði eða á blaði, né að samið hafi verið um þær tannréttingar sérstaklega samkvæmt IV. kafla laga um sjúkratryggingar. Lagt er til að fella út orðin „nauðsynlegra“ og „alvarlegra“ það er lagt til að við tökum út allt matskennt en við látum barnið njóta vafans. Það er falleg löggjöf. Barnið á að njóta vafans.

ekki megi takmarka greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna tannheilbrigðisþjónustu, tannlækninga og tannréttinga barna. Breytingin felur það í sér að ekki verður heimilt að takmarka greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í reglugerð.

Ég endurtek það og ég get aldrei endurtekið það nógu oft: Börnin eiga alltaf, alltaf að njóta vafans. Það eru engar krónur og engir aurar sem geta metið börnin að verðleikum. Það á aldrei að horfa í aurinn þegar við erum að fara að hjálpa börnum með tannheilsu þeirra frekar en nokkuð annað. Maður er orðinn langeygur eftir því að sjá raunverulegar aðgerðir hér, lið fyrir lið, hvernig við raunverulega tökum utan um samfélagið eins og samfélagið er, hvernig við tökum utan um þá sem mest þurfa á okkur að halda sérstaklega. Sýnum það af virðingu og mismunum þeim ekki vegna efnahags. Mér finnst í rauninni holur hljómur í þeim stjórnmálamönnum sem segja hér fyrir hverjar einustu kosningar að þeir ætli að gera allt hvaðeina fyrir alla. Þeir byggi á jöfnuði og réttlæti, samkennd og samhygð með borgaranum. Við skulum lofa verkunum þeirra að tala. Þið hljótið öll að hafa séð hvernig verk þau eru að vinna. Verkin segja ekki ósatt. Dæmum þau af verkunum sem þau vinna og ekki gleyma því hvernig verkin þeirra voru áður þó að þau séu ekki í ríkisstjórn í dag. Við skulum ekki gleyma því. Ég ítreka að það var ekki einn einasti þingmaður í öðrum flokkum sem þáði það að vera meðflutningsmaður á þessu frumvarpi, ekki einn. Hér er enginn sem er að berjast með okkur í Flokki fólksins fyrir því að börnum sé ekki mismunað eftir efnahag. Það er enginn, ekki einn einasti nema við í Flokki fólksins. Við erum skjöldur og hlíf þeirra sem eiga bágt í samfélaginu og því fyrr sem fólkið okkar áttar sig á því, því fyrr munum við sjá raunverulegar breytingar til hins betra.